Spoštovana gospa predsednica, spoštovane poslanke in poslanci, predstavniki Vlade, lepo pozdravljeni! V današnji predstavitvi na plenarni seji bom predstavil nekaj poudarkov iz sicer obširnega Devetindvajsetega rednega letnega poročila Varuha človekovih pravic in iz Poročila državnega preventivnega mehanizma za leto 2023. V letu 2023 smo obravnavali 6 tisoč 225 zadev, od tega 3 tisoč 224 pobud. Na lastno pobudo smo odprli 36 pobud in 75 širših vprašanj. Ugotovili smo 262 kršitev človekovih pravic in drugih nepravilnosti. Največkrat smo ugotovili kršitve načela dobrega upravljanja, neupravičeno zavlačevanje postopkov, enakosti pred zakonom, da je Slovenija pravna in socialna država, pravice do socialne varnosti in pravic invalidov. Največ kršitev, 55, smo ponovno ugotovili na resornem področju Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, 23 na upravnih enotah, 18 na področju Ministrstva za zdravje in tako dalje. Veliko pobud in ugotovljenih kršitev se je lani ponovno nanašalo prav na neodzivnost, pogosto pa tudi na aroganco organov. Izpostavljam, da je nujno zavedanje, da imajo vsi organi pojasnilno dolžnost in morajo posameznicam in posameznikom odgovoriti v razumnem roku. Obravnavali smo na primer dva primera pobudnikov, kjer je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti o vlogi za poračun sredstev iz javnih sredstev, torej glede odpusta dolga, odločalo več kot štiri leta. Tudi v zvezi s položajem tujcev se je večina pobud nanašala na dolgotrajnost postopkov, predvsem na upravnih enotah v Ljubljani, Mariboru, Slovenskih Konjicah in Kopru. Večkrat smo opozorili, da postopki, v katerih je šlo za mladoletno osebo, trajajo predolgo, pri čemer je bil rok krepko presežen, tudi za več kot štiri mesece. Spoštovani! Leto 2023, o katerem poročam, je ponovno pokazalo, da se nujne in potrebne spremembe v družbi dogajajo izjemno počasi. Počasnost reform povzroča občutek nemoči med prebivalkami in prebivalci, ki vse pogosteje občutijo neučinkovitost države in slabo delovanje njenih podsistemov, predvsem zdravstva, šolstva, sociale pa tudi pravosodja. To ne samo da znižuje zaupanje v državo, temveč tudi krepi občutek, da posameznice in posamezniki ter ranljive skupine ostajajo prezrti v družbi. Posameznice in posamezniki, ki redno vsak mesec plačujejo prispevke v različne državne blagajne, upravičeno pričakujejo, da bodo ustrezne, kakovostne storitve dobili, ko jih potrebujejo. Vse bolj se krepi občutek, da se Slovenija oddaljuje od ideala pravne in socialne države ter postaja družba, kjer prevladujejo individualni interesi. Solidarnost in strpnost pa žal tudi zaradi slabega delovanja države vse bolj izgubljata na pomenu. Na podlagi svojih dejavnosti v preteklem letu dajemo skupaj 86 novih priporočil. Ta se nanaša na delo različnih državnih organov, občin in nosilcev javnih pooblastil. Opozarjamo tudi na več kot 80 neuresničenih preteklih priporočil, ki so še vedno aktualna. Teh je sicer manj kot v preteklih letih, kar vendarle kaže na pozitiven trend, vendar ponovno izpostavljam, da naša ključna priporočila še vedno ostajajo neuresničena. Prepričan sem, da bi doslednejše in hitrejše uresničevanje naših priporočil pomembno prispevalo k dvigu ravni spoštovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin v Sloveniji za vse. Poseben izziv predstavljajo reforme, kjer je potrebno sodelovanje več resorjev. Še vedno opozarjamo na potrebo po večji usklajenosti odzivov na naša priporočila, čeprav iz odzivnega poročila Vlade izhaja določen napredek glede koordinacije med resorji. Ta mora biti stalna naloga za vsa naša priporočila vse do njihove uresničitve in tudi pri sprejemanju njihovega učinka. Vlada je zaradi nestrinjanja zavrnila dve novi priporočili. Obe zavrnjeni novi priporočili se nanašata na pravice zaposlenih oziroma brezposelnih in sta v pristojnosti Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Za nas je zavračanje naših priporočil popolnoma nesprejemljivo. Zavrnjenih je tudi še 24 naših preteklih priporočil. Posebej zaskrbljujoče je, da se velika večina zavrnjenih priporočil nanaša na delovanje socialne države in različne ranljive skupine. Nedopustno je, da številna priporočila že leta ponavljamo, a ministrstva ostajajo neaktivna glede njihovega uresničevanja. Tak primer je naše predlansko priporočilo, ki ga v tem poročilu ponavljamo naj vlada zagotovi sredstva za sofinanciranje izgradnje dvigal tudi v večnadstropnih zgradbah v objektih v zasebni lasti, ki imajo manj kot pet nadstropij. Vladi predlagamo, da zagotovi pravne podlage in sredstva za subvencije po zgledu subvencij za energetsko sanacijo stavb. Ta ukrep je nujen, saj v primerjavi s tistimi, ki živijo v novogradnjah in je tam zagotovljena dostopnost in je obvezna za vse, diskriminira starejše in invalide, ki živijo v starejših stavbah brez dvigal, kjer ni opredeljena obveznost sanacije stavb z vidika dostopnosti. Medtem ko je v odzivnem poročilu Vlade za leto 2022 Vlada to priporočilo označila kot delno realizirano, pa ga je v aktualnem odzivnem poročilu zavrnila zaradi nestrinjanja. Sklicevanje na to, da Evropska komisija tovrstnih subvencij izrecno ne podpira v obstoječi finančni perspektivi, je za nas popolnoma nesprejemljivo, evropski pravni okvir državi ne preprečuje, da sama zagotovi sredstva za projekte, ki se nanašajo na zagotavljanje enakih možnosti starejših in invalidov ter preprečevanje njihove izolacije v državi. Pričakujem, da pristojno ministrstvo pripravi pregled stanja takšnih objektov, ki naj bi jih bilo po nekaterih ocenah okrog 11 tisoč, in predloge za odpravo neenakosti. Zagotavljanje dostopnosti grajenega okolja za vse ni nadstandard, ampak minimum pravic za vse. Drugi primer neaktivnosti Vlade je naše priporočilo iz leta 2019 glede ratifikacije izbirnega protokola k Mednarodnemu paktu o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah, ki bi posameznikom omogočil pritožbe glede konkretnih kršitev teh pravic s strani države na mednarodni odbor. V petih odzivnih poročilih Vlade Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti poroča, da je aktivno pristopilo k preučitvi ratifikacije, da pa njihove aktivnosti niso bile izvedene. V aktualnem odzivnem poročilu pa celo zapiše, da nimajo dodatnih pojasnil, zakaj priporočilo ostaja neuresničeno. Spoštovanje na področju zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja je glede na število pobud eno številčno najmočnejših področij. Žal tudi na tem področju vrsto vprašanj ostaja že vrsto let neodgovorjenih, kar poslabšuje dostopnost do zdravstvenih storitev. Že v prvih dneh leta 2023 se je s primerom dolge vrste čakajočih pred Zdravstvenim domom Bežigrad pokazalo, da je v zdravstvenem sistemu nekaj hudo narobe. Po letu in pol pa se očitno ni nič bistveno spremenilo, saj smo bili nedavno priča podobni situaciji pred Zdravstvenim domom Slovenska Bistrica. Ministrstvu za zdravje dajemo za to novo priporočilo, naj uredi področje na način, da ne bo prihajalo do nesprejemljivih razlik med ambulantami ter da bo pacient prišel do zdravnika, in to takrat, ko ga bo potreboval. Poudarjamo, da ne gre zgolj za pomanjkanje zdravnikov, temveč za kronično pomanjkanje vsega ostalega zdravstvenega osebja, prepogosto pa tudi za slabo organizacijo dela. Težave, s katerimi se pobudniki obračajo na nas, kažejo na anomalije sistema, ki potrebujejo resen pristop. Ambulante za neopredeljene ne smejo postati trajna rešitev. Na številnih področjih še vedno ostaja in se povečuje problematika nedopustno dolgih čakalnih dob in pomanjkanje zdravnikov specialistov. Ugotavljamo, da še vedno ni zagotovljenih kapacitet za rehabilitacijo oseb po zaključenem bolnišničnem zdravljenju, zato na Ministrstvo za zdravje, Ministrstvo za solidarno prihodnost naslavljamo priporočilo, naj na nacionalni ravni vzpostavita kapacitete skupaj s potrebnimi kadri in drugimi pogoji, ki bodo nudili dolgotrajnejšo možnost namestitve in nege za te osebe. Lani smo obravnavali tudi dve širši vprašanji v povezavi s porodnišnicami, in sicer na način obveščanja patronažnih služb po odpustu porodnice iz porodnišnice in razpolaganjem porodnic s placento. Zaradi ugotovljene kršitve načela enakega varstva pravic smo Ministrstvu za zdravje priporočili, da se poenoti praksa obveščanja patronažnih služb, pri čemer pa naj se breme odgovornosti obveščanja ne prenaša na porodnice. Na področju socialnih zadev sem posebno zaskrbljen nad izvajanjem osebne asistence. Tudi lani smo obravnavali več pobud posameznic in posameznikov, ki so pri ponovni oceni upravičenosti do osebne asistence celo ob morebitnem poslabšanju zdravstvenega stanja prejeli nižje število ur ali pa do osebne asistence sploh niso bili več upravičeni. Ponavljam, da je takšno odločanje nedopustno. Sprememba ocenjevalnega obrazca ob nespremenjeni zakonodaji, ki posega v že pridobljene pravice, pomeni njihovo kršitev, kar ne nazadnje izhaja tudi iz prakse Evropskega sodišča za človekove pravice. Opozarjamo tudi na nesprejemljivo tajnost obrazca za ocenjevanje potreb po osebni asistenci, saj je s tem kršeno načelo pravne varnosti. Poudarjam, da mora biti jasno določeno, do katerih pravic so posamezniki lahko upravičeni in pod kakšnimi pogoji, saj je to tudi osnova za učinkovito vlaganje pravnih sredstev. Na področju varstva pravic invalidov dajemo 24 novih priporočil, neuresničena pa ostajajo številna pretekla priporočila. Ponavljam neuresničeno priporočilo, da vlada čim prej pripravi ustrezen predlog državnemu zboru, da Republika Slovenija skladno z drugim odstavkom 33. člena Konvencije o pravicah invalidov končno le vzpostavi neodvisno telo za spodbujanje, varovanje in spremljanje izvajanja te konvencije. Na to opozarjamo že 14 let. Kljub našim prizadevanjem se še nič ni spremenilo. V letu 2023 smo ponovno veliko pozornosti namenili dostopnosti grajenega okolja in storitev za invalide. Konec prihodnjega leta se po Zakonu o izenačevanju možnosti invalidov izteče prehodni rok, ko morajo biti vsi objekti v javni rabi prilagojeni in dostopni za invalide. Dejstvo je, da številni objekti v javni rabi še vedno niso dostopni, zato državo in občine pozivam, da nemudoma ukrepajo. Še vedno si prizadevamo za uvedbo družinske asistence za otroke s posebnimi potrebami, je nujno zmanjšati institucionalizacijo otrok s posebnimi potrebami in jim zagotoviti pravico do družinskega življenja. Obstoječa storitev pomoč na domu je namreč uveljavljena predvsem za odrasle, zato ponavljamo naše priporočilo, da se uvede družinsko asistenco tudi v družinah, kar pomeni pomoč tretje osebe, da skrbijo za otroke s posebnimi potrebami, mlajše od 18 let. V odzivnem poročilu Vlade Ministrstvo za solidarno prihodnost navaja, da je bila aprila ustanovljena medresorska delovna skupina za pripravo nadgradnje pomoči storitve na domu za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami. Poudarjam, da le ustanovitev delovne skupine ni dovolj. Pričakujem, da ta skupina čim prej pripravi konkretne predloge, da bodo potem nemudoma realizirani tako, da bodo družine v stiski deležne pomoči tretje osebe. Opozarjam, da večje breme skrbi za družinske člane še vedno tradicionalno pade na ženske, ki so primorane ostati doma in se odpovedati poklicnemu življenju, s tem pa so v neenakem položaju. Lani smo na področju otrokovih pravic obravnavali skoraj 500 zadev in še dodatnih 200 pobud v okviru zagovorništva otrok. Ponovno smo opozarjali, da imajo dolgotrajni sodni postopki izjemno negativen vpliv na otroke in na njihov razvoj. Najbolj kritično je pomanjkanje sodnih izvedencev, predvsem kliničnih psihologov in pedopsihiatrov. Stanje na tem področju se žal ne izboljšuje. Opozarjamo tudi na dejstvo, da skrb za otroke s posebnimi potrebami še vedno ni urejena sistemsko, temveč je odvisna od ozaveščenosti posameznikov in od njihovih individualnih prizadevanj. Na področju šolstva smo se lani veliko ukvarjali z napovedano reformo šolskega sistema. Izpostavili smo, da so učni načrti za osnovne in srednje šole preobsežni in od učencev in dijakov zahtevajo preveč faktografskega učenja podrobnosti, preveč različnih vsebin, ki so dandanes na spletu dosegljive z enim klikom. Potreben je tudi konkreten premik v manj statično in bolj v gibanje usmerjeno izobraževanje. Zadovoljen pa sem, da je bilo na podlagi naše skupne izjave z nevladnimi organizacijami s področja otrokovih pravic o prenovi šolskega sistema v zadnji noveli Zakona o osnovni šoli upoštevano naše priporočilo, naj se tudi otrokom, ki se šolajo na domu, zagotovi enak nivo znanja kot otrokom, ki hodijo v šolo. Osnovna šola v Sloveniji je obvezna, to je pravica otrok, zato pričakujem, da jo bo državo učinkovito uveljavljala za vse otroke na območju Slovenije. Opozarjamo tudi na porast vseh vrst nasilja nad otroki, medvrstniškega nasilja, nasilja nad ženskami, invalidi in starejšimi, ki po našem mnenju potrebujejo več pozornosti in sodelovanja različnih institucij. Nasilje nad otroki in medvrstniško nasilje vplivata na duševno zdravje otrok, na njihov šolski uspeh, vključenost v družbo, če ne posvečamo zadostne pozornosti njeni zajezitvi, so lahko posledice hude. Glede starejših iz leta v leto prejemamo vedno več pobud, med njimi anonimnih, ki se nanašajo tako na nasilje kot na zanemarjanje in neustrezno obravnavo starejših v institucionalnem varstvu oziroma v bolnišnični oskrbi. Danes žal še nimamo dovolj alternativ institucionalnemu varstvu, čeprav država že nekaj let poudarja proces deinstitucionalizacije. Tiste alternative institucionalnemu varstvu, ki pa že obstajajo, žal ne zadoščajo potrebam. Takšna alternativa je na primer pomoč na domu, ki ni povsem enako dostopna in je časovno zelo omejena. Tistim, ki potrebujejo oskrbo, mora država v večji meri ponuditi oblike skupnostne skrbi, dnevne centre, stanovanjske skupine, bivalne enote, ki ponekod že uspešno delujejo. Ena od sistemskih rešitev so tudi oskrbovana stanovanja, v zvezi s katerimi smo lani prejeli več pobud in odprli sistemsko vprašanje. Pobudniki so očitali predvsem nejasne pogoje za najem oskrbovanega stanovanja ter nezagotavljanje oskrbe in nege v oskrbovanih stanovanjih. Pričakujem, da bo Ministrstvo za solidarno prihodnost čim prej uresničilo naše priporočilo in celovito prenovilo zakonodajo na področju oskrbovanih stanovanj. Opozarjam na alarmanten odnos države kot ustanoviteljice do domov za starejše. Domovi se soočajo s kadrovsko stisko, saj zaposleni zaradi nizkih plač odhajajo. Odhajajo v druge dejavnosti, pri katerih so višje plače, ni nedeljskega, prazničnega in nočnega dela, in iz tega razloga je praznih že veliko postelj v domovih, zaradi pomanjkanja kadra pa že zapirajo posamezne oddelke. Tudi nekateri na novo odprti domovi zaradi pomanjkanja kadra ne morejo začeti z delom ali pa vsaj ne v celoti. Obenem pa so čakalne vrste ljudi, ki prav zaradi navedenih razlogov ne morejo dostopati do socialnovarstvenih storitev, vedno daljše. Glede na stanje je jasno, da bi morale biti plače v tem sektorju krepko višje od minimalne plače. Na ta način bi dali jasen signal, da je to delo v družbi cenjeno, spoštovano in nujno potrebno. Na področju okolja in prostora po vsebini v več primerih izstopa problematika hrupa. Več pobud smo prejeli tudi glede izvajanja vadbenih dejavnosti Slovenske vojske oziroma civilne zaščite na vadbišču Poček pri Postojni. Pristojno ministrstvo in Slovensko vojsko smo pozvali, da je treba pri izvajanju tovrstnih dejavnosti upoštevati potrebe okoliškega prebivalca, vključno s potrebami šolajočih otrok. Pričakujem, da se bodo vse strani držale dogovorjenih rešitev. Nedopustno pa je, da Mestna občina Ljubljana ne upošteva našega priporočila, da v postopek za pridobitev začasnega dovoljenja za čezmerno obremenitev s hrupom vključijo vse osebe, katerih pravni interes bi bil lahko prizadet. Je pa na naš poziv Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo pozvalo Mestno občino Novo mesto, da razveljavi nezakonito določbo odloka glede izdaje soglasij za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času gostinskim obratom in kmetijam, na katerih se opravlja gostinska dejavnost. Spoštovani! Poleg letnega poročila pa predstavljam še Poročilo državnega preventivnega mehanizma za leto 2023. Lani smo obiskali 87 krajev odvzema prostosti, največ varstveno-delovnih centrov, policijskih postaj in domov za starejše. Podajali smo kar 578 priporočil, kar pomeni še dodatno povečanje glede na pretekla leta. Predvsem smo opozarjali na to, da v varstveno-delovnih centrih uporabniki nimajo prostega izhoda, kar pomeni zadrževanje in je to velika kršitev človekovih pravic. Lani sem se srečeval tudi z različnimi organizacijami civilne družbe, obiskal sem več kot 50 občin in odprl že 104 varuhove kotičke, ki približujejo delo Varuha človekovih pravic prebivalkam in prebivalcem v Sloveniji. Ob začetku svojega mandata sem opozarjal tudi na problematiko redkih bolezni in na naše posredovanje je februarja letos bil vzpostavljen register redkih nemalignih bolezni. Poleg tega pa je po več letih naših posredovanj Zavod za zdravstveno zavarovanje končno začel upoštevati tudi priporočilo, da pravico do izposoje medicinskih pripomočkov zagotovi tudi začasno nepremičnim osebam. Kljub pozitivnim premikom, ki smo jih dosegli v mojem mandatu, pa je dejstvo, da je pred nami še ogromno dela, če želimo doseči višji standard človekovih pravic in višjo kakovost življenja. V šestih letih mojega mandata smo obravnavali več kot 30 tisoč zadev in ugotovili več kot tisoč 600 kršitev človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Da bi izboljšali delo organov državne in lokalne samouprave, zakonodajo ali njeno uresničevanje v praksi, smo podali več kot 500 novih priporočil, od tega pa jih je žal 150 še vedno neuresničenih. Zaskrbljen sem, da družbi manjka vizije. Želim si, da bi vsi, ki smo v družbi ljudi, sledili enaki viziji in ciljem krepitve pravne in socialne države, v kateri je v središču vseh reform in politik človek, torej njegovo dostojanstvo, pravice in svoboščine. Nujen je konstruktiven, strpen in vključujoč dialog med različnimi deležniki, predvsem med politiko, stroko in civilno družbo. Človekove pravice morajo ne glede na vse družbene izzive ostati ideal, h kateremu vsi stremimo. Ob koncu predstavitve, spoštovane poslanke in poslanci, se vam želim zahvaliti za konstruktivno sodelovanje in zgledno medsebojno komunikacijo v času mojega mandata ter vam želim vse dobro. Hvala lepa. Poročilo je kot matično delovno telo obravnavala Komisija za peticije, človekove pravice in enake možnosti in pripravila Predlog priporočila Državnega zbora. Besedo dajem predsedniku komisije Jožetu Tanku za predstavitev poročila. Izvolite.

Hvala lepa za besedo in vsem lep pozdrav. Komisija za peticije, človekove pravice in enake možnosti je na 15. seji 8. oktobra 2023 obravnavala Devetindvajseto redno Poročilo Varuha človekovih pravic za leto 2023 s Poročilom Varuha človekovih pravic o izvajanju nalog državnega preventivnega mehanizma po Opcijskem protokolu h Konvenciji Združenih narodov proti mučenju in drugim krutim, nečloveškim ali poniževalnim kaznim ali ravnanju za leto 2023. Varuh je uvodoma poudaril, da so obravnavali 6 tisoč 225 zadev, od tega 3 tisoč 224 pobud. Na lastno pobudo je varuh odprl 36 zadev in 75 širših vprašanj, ugotovil pa je 262 kršitev človekovih pravic in drugih nepravilnosti. Največkrat so ugotovili kršitve dobrega upravljanja, enakosti pred zakonom, načela pravne in socialne države, pravice do socialne varnosti in pravic invalidov ter neupravičeno zavlačevanje postopkov. Največ kršitev, 55, se nanaša na Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve in enake možnosti, sledijo upravne enote in Ministrstvo za zdravje. Varuh tudi ugotavlja, da so stebri socialne države vse manj trdni, da se problemi vse bolj poglabljajo in da ostajajo številna priporočila Varuha neuresničena, nekatera že desetletje ali več. V tem poročilu varuh najavlja 80 preteklih priporočil, dodaja pa 86 novih. Za varuhom je dobil besedo predstavnik Državnega sveta, ki je med drugim poudaril, da bi želeli, da se priporočila Varuha upoštevajo v večji meri in da bi neupoštevanje priporočil Varuha tudi sankcionirali. Stališče Vlade je predstavila ministrica za pravosodje, ki je poudarila, da je eden od izzivov ostal uresničevanje priporočil, predvsem tistih, zaradi katerih je potrebno sodelovanje več resorjev, in da si bo Vlada prizadevala rešiti delno realizirana oziroma nerealizirana priporočila Varuha. nadaljevanju so predstavniki ministrstev in vabljenih institucij pojasnili, kako so se odzivali na priporočila Varuha. V razpravi, ki je sledila, so člani in članice Komisije za peticije podali svoje poglede, mnenja in stališča. Opozorjeno je bilo na slab odziv Vlade, še posebej ministra za delo in Ministrstva za solidarno prihodnost, na problem femicida, odprla se je razprava o 55. členu Ustave, ki govori o svobodnem odločanju o rojstvu otrok, pa glede romske problematike, povojnih pobojev, izdaje mrliških listov in pokopa pomorjenih, kanala C0 in glede nege na domu. Opozorjeno je bilo na kršitve pri koriščenju denarnih in socialnih pomoči in nižanju standardov osebne asistence, na zamude pri uveljavljanju pravice do oskrbovalca družinskega člana, na slabšanje institucionalnega varstva, na različno obravnavo Varuha dogodka ob shodu LGBT in shoda Pohoda za življenje in še nekatere druge probleme. V razpravo so se vključevali Varuh in predstavniki ministrstev, ki so članom komisije podajali dodatna pojasnila. Za odločanje je bilo pripravljenih 16 priporočil, 13 za Vlado in ministrstva, tri pa so bile namenjene Varuhu človekovih pravic. Sprejeto je bilo samo splošno priporočilo Vladi, ostalih 15 priporočil pa je koalicijska večina v komisiji zavrnila. Zavrnjena priporočila so se nanašala na romsko problematiko, na predolge ločitvene postopke in dodeljevanja otrok, na varstvo in pravice invalidov, na postopke proti ilegalnim migrantom, na pogoje v bolnišnicah in na probleme dolgotrajne oskrbe in negovalne bolnice, na dostojni pokop žrtev medvojnega in povojnega komunističnega nasilja ter ponovno vzpostavitev 17. maja kot nacionalnega dneva spomina na žrtve komunističnega nasilja. Zavrnjeni sta bili dve priporočili varuhu, ki sta Varuhu nalagali pripravo posebnega poročila v primeru v porodnišnicah ukradenih otrok in v primeru kršitev človekovih pravic pri gradnji kanala C0. Eno priporočilo pa se nanaša na odzive Varuha v primerih kršitve svobode izražanja ter pravice do zbiranja in združevanja. Hvala lepa.

Spoštovan, predsednica, poslanke in poslanci, spoštovani varuh človekovih pravic s sodelavci! Obe poročili Varuha izhajata iz konkretnih aktivnosti, ki jih je Varuh izvajal, predvsem iz obravnave pobud, ki jih je bilo v lanskem letu, kot smo lahko prebrali v letnem poročilu, več kot 2 tisoč, in in pa 87 obiskov krajev odvzema prostosti, ki jih je Varuh opravil v sodelovanju z zunanjimi sodelavci. Tako lahko rečemo, da poročili nudita obsežen pregled stanja na področju človekovih pravic in temeljnih svoboščin v Republiki Sloveniji. Varuhova poročila so pomembna tudi zaradi njegovega posebnega položaja, ki je v marsičem drugačen od položaja drugih državnih organov. Varuh sicer ni edini organ, ki skrbi za uresničevanje človekovih pravic in svoboščin. To je navsezadnje naloga vseh organov oblasti, tudi vlade. Varuh tudi ni pristojen za sankcioniranje kršitev, kadar pride do posegov v človekove pravice in svoboščine posameznikov. To počnejo redna sodišča in pa seveda Ustavno sodišče, ki je specializirano prav za presojo, ali je v konkretnih primerih prišlo do posegov v človekove pravice in svoboščine, in ki je vsaj na nacionalni ravni v tem pogledu hierarhično najvišji organ. Varuh takih pristojnosti nima, ne nalaga sankcij, ne odpravlja odločb drugih organov, njegova stališča in priporočila formalno niso zavezujoča. Vendar prav to, kar se včasih zdi na prvi pogled sicer pomanjkljivost, predstavlja določeno prednost in upravičuje njegov položaj. Ločenost od siceršnjega upravno-sodnega sistema Varuhu omogoča, da ni vezan na strogo pravo, ki je včasih lahko pretirano formalistično, pač pa se lahko sklicuje tudi na načelo pravičnosti. Varuhov pogled je torej pogled od zunaj, z vidika neodvisnega opazovalca, in je zato pogosto bolj celosten. In prav ta kritična distanca, ki jo zaradi svojega neformalnega položaja uživa Varuh, Ustavno sodišče bi celo reklo, da Varuh predstavlja na nek način antioblast. Prav ta kritična distanca je torej tisto, kar predstavlja temeljni doprinos Varuhovega dela in še posebej njegovih priporočil k delu drugih državnih organov. Brez dvoma zaradi Varuhovih poročil in priporočil kot država delujemo bolje, zato se Varuhu in njegovim sodelavcem ob tem zahvaljujem za trud, ki ga vlagajo v opravljanje svojega dela. Vlada Republike Slovenije vsako leto pripravi odzivno poročilo na Varuhova poročila. Letošnje je bilo sprejeto na 123. redni seji Vlade 3. oktobra. Odzivno poročilo Vlade je namenjeno vam poslancem in poslankam Državnega zbora pa tudi splošni in strokovni javnosti. Vlada v odzivnem poročilu predstavi odzive na nova poročila Varuha, priporočila Varuha, pa tudi na tista, ki jih je Varuh podal že v preteklih poročilih, vendar jih je v letošnjem poročilu ponovil, kar omogoča spremljanje napredka pri njihovih uresničevanjih. Ta napredek poskušamo predstaviti z ocenjevanjem stopnje izvrševanja priporočil s petimi standardiziranimi ocenami in na teh ocenah temelječo statistiko. Kot v preteklih letih je pripravo skupnega odzivnega poročila Vlade koordiniralo Ministrstvo za pravosodje, k podaji prispevkov pa so bili pozvani vsi resorji, torej vsa ministrstva in vse vladne službe. V tej svoji vlogi nismo nadrejeni drugim resorjem, naše temeljno nalogo štejemo predvsem kot krepitev zavedanja o pomenu medsebojnega sodelovanja. Veseli nas, da je Varuh na seji Komisije za peticije, človekove pravice in enake možnosti izpostavil, da je prav na tem področju, torej pri usklajevanju priporočil, ki se nanašajo na več ministrstev, v letošnjem letu opazen napredek. Za leto 2023 je Varuh podal 84 novih priporočil, ki se nanašajo na Vlado. Od teh 84 priporočil je po oceni resorjev, 25 priporočil že realiziranih, 27 priporočil delno realiziranih, 16 priporočil nerealiziranih, 14 priporočil pa predstavlja stalno nalogo. Delno realizirana in nerealizirana priporočila si bo Vlada seveda prizadevala uresničiti v prihodnje. Po drugi strani pa resorji zavračajo realizacijo dveh priporočil, kar seveda ne pomeni, da je problematika, ki jo ta priporočila naslavljajo, spregledana. Zavrnitev namreč pogosto izhaja iz omejenosti razpoložljivih virov, iz različnih prioritet ali pa je posledica razhajanja glede sredstev za izboljšanje stanja na določenem področju. Razlogi za stališča Vlade za vsako posamezno poročilo so v odzivnem poročilu natančno pojasnjeni. Podrobnejša pojasnila pa bodo ob vaših morebitnih vprašanjih podali tudi predstavniki posameznih ministrstev, ki so danes tukaj prisotni. Poudarila pa bi, da je letos prišlo do pomembnega napredka pri realizaciji priporočil iz Varuhovih poročil iz predpreteklih let, torej iz leta 2022 in prej. Dodatno je tako v celoti realiziranih 21 ponovljenih priporočil, število delno realiziranih ponovljenih priporočil se je zmanjšalo za deset, število nerealiziranih ponovljenih priporočil pa se je zmanjšalo za Prav tako je Vlada po ponovni oceni vseh okoliščin umaknila oceno zavrnitve realizacije zaradi nestrinjanja pri dveh priporočilih, kar je dokaz, da dialog med Vlado in Varuhom deluje dobro. Statistika seveda nudi le omejen pogled v delo Vlade, zato mi dovolite, da se vsaj bežno dotaknem tudi vsebine. Varuh že več let zaporedoma opozarja na neuresničene odločbe Ustavnega sodišča. Aktualna vlada je na tem področju v zadnjem času naredila velik korak naprej, in sicer je v obdobju tega mandata uresničenih več kot 20 odločb Ustavnega sodišča. In če mi dovolite, naj za trenutek govorim v imenu Ministrstva za pravosodje, želim izpostaviti, da je k temu izdatno prispevala tudi naše ministrstvo. V tem in v lanskem letu smo prispevali k uresničitvi 14 odločb. V letu 2023 je bilo s spremembo Zakona o finančnem poslovanju v postopkih, zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju izvršenih osem odločb Ustavnega sodišča. V letošnjem letu pa smo s spremembo Zakona o kazenskem postopku izvršili tri odločbe Ustavnega sodišča, še tri s spremembo Zakona o prekrških, dve odločbi Ustavnega sodišča pa smo izvršili z novelo Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij. Smo pa kot ministrstvo prispevali k pripravi še nekaterih drugih zakonov, ki so odpravili protiustavno stanje. To pa ni edini primer, ko smo kot Vlada dosegli premike pri priporočilih, ki jih je Varuh izpostavljal že dlje časa. V javno obravnavo je bil na primer dan zakon o psihoterapevtski dejavnosti, pri čemer je Varuh na potrebo po regulaciji te dejavnosti opozarjal že vsaj od leta 2016. S sprejetjem Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju smo na zakonski ravni natančneje opredelili obseg pravic, ki jih uživajo posamezniki, pri čemer je problematika urejanja tega področja s podzakonskimi predpisi stara že več kot 20 let. Vlada je sprejela strategijo deinstitucionalizacije do leta 2034, pri čemer je deinstitucionalizacija še eno področje, ki je stalnica Varuhovih priporočil v zadnjih letih. Po izvedenem posvetu o spoštovanju pravice do zasebnosti pri pregledu osebnih predmetov v šolah, je bila šolam poslana okrožnica z navodili o pregledih šolskih torb v primeru varnostnih tveganj, ustanovljena je bila delovna skupina za preprečevanje nasilja v šolah, Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje pa je s policijo prav tako doseglo dogovor glede hitrih ukrepov v primeru groženj v šolskih sistemih. Nadalje. Sprejeta je bila Uredba o načinu zagotavljanja ustrezne nastanitve oskrbe in obravnave mladoletnikov brez spremstva. Hkrati pa se je v letu 2023 v centru za tujce znižalo število mladoletnih tujcev brez spremstva na samo deset. Poenotili so se pregledi dovoljenih tehničnih predmetov v Zavodih za prestajanje kazni. Pripravljen je bil projekt Prostorska podatkovna podpora upravljanju javnega potniškega prometa – Invalidi v javnem potniškem prometu, vsebina projektov pa je usmerjena v pripravo primernega modela za prevoz invalidov s prilagoditvijo infrastrukture in prevoznih sredstev, tam, kjer pa to ni mogoče, pa v zagotavljanje prevozov na klic. V sklopu projekta je bila pregledana tudi dostopnost 94 objektov v javni rabi za invalide. Seveda bodo lahko moji kolegi iz drugih resorjev našteli še druga področja, kjer je prišlo do premikov pri uresničevanju priporočil Varuha, mislim pa, da sem predstavila, da je za nami uspešnejše leto z vidika uresničevanja človekovih pravic in svoboščin. Na kratko se želim dotakniti še poročila o izvajanju nalog državnega preventivnega mehanizma, torej Poročila o nadzorih, opravljenih v institucijah, kjer je posameznik odvzeta prostost. Varuh nam je nam je podal kar nekaj izzivov, s katerimi se bo Vlada morala spopasti v prihodnje. Izpostavlja pa najpomembnejše, da v letu 2023 ni bilo mogoče zaslediti primerov mučenja in da se stanje v prostorih odvzema prostosti izboljšuje. Potrebno je poudariti, da v okviru tega mehanizma priporočila podaja Varuh sproti in da se enako nanje vse institucije tudi odzivajo. Ne glede na to pa izpostaviti velja, da je kljub velikemu številu podanih priporočil, in sicer 578, več kot polovica teh priporočil, natančneje 294, že realiziranih. In kot sem že poudarila, najpomembnejše je, da Varuh v letu 2003 ni ugotovil mučenja. Seveda smo s sodelavci iz drugih resorjev v nadaljevanju pripravljeni podati podrobnejše odgovore na priporočila in vprašanje. Hvala. Hvala lepa. Sledi predstavitev stališč poslanskih skupin. Prva ima besedo Poslanska skupina Nova Slovenija – krščanski demokrati. V njenem imenu kolega Aleksander Reberšek. Izvolite. Hvala lepa za besedo, spoštovana predsednica. Spoštovani varuh človekovih pravic s sodelavci, spoštovani predstavniki Vlade, spoštovane kolegice in kolegi poslanci! Poslanstvo Varuha človekovih pravic je varovanje dostojanstva slehernega človeka v Republiki Sloveniji, zato je naloga urada, da izvaja nadzor nad ravnanjem vseh vej oblasti v naši državi ter nad morebitnimi posegi v človekove pravice in temeljne svoboščine posameznikov. Varuh izpostavlja, da je leta 2023 obravnaval skupaj 6 tisoč 225 zadev, od tega 3 tisoč 224 pobud in ugotovil 262 kršitev človekovih pravic in drugih nepravilnosti. Največkrat so bile ugotovljene kršitve načela pravičnosti in dobrega upravljanja, neupravičeno zavlačevanja postopkov, kršitve enakosti pred zakonom, kršitve načela, da je Slovenija pravna in socialna država, kršitve pravice do socialne varnosti in pravic invalidov. Največ kršitev, kar 55, je bilo zabeleženih v povezavi s pristojnim Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter na upravnih enotah. Varuh posebej izpostavlja, da je bilo konec leta 2023 neuresničenih še 25 ugotovitvenih odločb Ustavnega sodišča. Na nujnost uresničevanja odločb Ustavnega sodišča sicer Varuh opozarja že leta, a brez uspeha in nekatere odločbe ostajajo neuresničene že tudi več kot desetletje. Takšne zamude po oceni varuha resno ogrožajo zaupanje državljanov v pravni sistem in ustvarjajo občutek, da so nekatere odločitve nepomembne, če niso politično všečne ali medijsko izpostavljene. Varuh je na področju varstva in pravic invalidov leta 2023 podal 24 novih priporočil, pri čemer ostajajo neuresničena številna pretekla priporočila na tem področju, med drugim tudi glede vzpostavitve neodvisnega telesa za spodbujanje, varovanje in spremljanje izvajanja Konvencije o pravici invalidov. Na področju socialnega varstva je Varuh opozoril, da so prejeli zaskrbljujoče in bistveno povečano število pobud, iz katerih so razvidne različne oblike nasilja med stanovalci domov za starejše. Po podatkih, ki jih je pridobil Varuh, je v državi zaradi pomanjkanja kadra praznih že več tisoč postelj v domovih za starejše, zato nekateri že zapirajo posamezne oddelke, nekateri novo odprti domovi pa ne morejo začeti z delom. Varuh opozarja tudi na zahteven položaj in stiske, v katerih se znajdejo odrasli, otroci in drugi, ki pomagajo starejšim bolnim staršem ter drugim sorodnikom, posebej še v sedanjih okoliščinah, ko so tako prostorske kot kadrovske kapacitete za institucionalno varstvo, pomoč na domu omejene. Varuh prav tako izraža veliko skrb glede izvajanja postopkov v okviru sistema osebne asistence, saj je tudi 2023 obravnaval veliko pobud posameznikov, ki so ob ponovni oceni upravičenosti do osebne asistence, celo ob morebitnem poslabšanju zdravstvenega stanja, prejeli odobreno nižje število ur osebne asistence ali pa do nje sploh niso bili več upravičeni. Največ pobud Varuh prejme na področju zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja, na katerem prav tako že vrsto let ostajajo odprta številna vprašanja, dostopnost do zdravstvenih storitev pa se slabša. Varuh izpostavlja dolge čakalne vrste, zato predlaga predlaga Ministrstvu za zdravje, naj uredi področje na način, da ne bo prihajalo do nesprejemljivih razlik med ambulantami ter da bo pacient prišel do zdravnika, in to takrat, ko ga bo potreboval. Zakon Nove Slovenije za skrajševanje čakalnih vrst je bil korak v to smer, ampak ste ga v koaliciji zavrnili. Vlada ocenjuje, da so učni načrti za osnovne in srednje šole preobsežni in od učencev in dijakov zahtevajo preveč faktografskega učenja podrobnosti, preveč različnih vsebin, ki so dandanes na spletu dosegljive z enim klikom. Potreben je temeljit razmislek o krčenju učnih načrtov, da se na ta način naredi prostor za vpeljavo vsebin iz publikacije o skupnih ciljih in njihovem umeščanju v katalog znanj iz leta 2023. Potreben je tudi konkreten premik v manj statično in bolj v gibanje usmerjeno izobraževanje. Potreben je tudi dialog s fakultetami, ki izobražujejo učitelje, da bi jih usposobile za ta znanja. Varuh v ospredje postavlja problematiko duševnega zdravja otrok in mladostnikov, kjer še vedno kritično primanjkuje pedopsihiatrov, kliničnih psihologov in drugih strokovnjakov. Varuh dodatno opozarja, da skrb za otroke s posebnimi potrebami še vedno ni urejena sistemsko, temveč je odvisna od ozaveščenosti posameznikov in njihovih individualnih prizadevanj. V zvezi z romsko problematiko smo v Novi Sloveniji mnenja, da se preveč poudarja obveznosti države do romske skupnosti, premalo pa obveznosti Romov. Sloveniji je mnogo naselij, ki niso romska, pa vseeno nimajo pitne vode. Drug problem predstavlja višina socialnih transferjev, ki jih lahko prejmejo Romi, v primerjavi z neko družino z otroki, kjer starša delata za minimalno plačo. Taka družina je pri finančnih izravnavah pogosto hendikepirana v primerjavi z romsko družino, ki prejema socialne transferje. Z Romi se aktivno ukvarjamo šele takrat, ko postanejo problem policije, zato smo v Novi Sloveniji vložili paket zakonov, ki bi celostno rešili naslovljeno problematiko. Tudi tokrat koalicija naših predlogov ni podprla. Če ponovim, Varuh je lansko leto ugotovil 262 kršitev človekovih pravic, med največjimi kršitelji je Ministrstvo za delo, ki ga vodi Luka Mesec iz stranke Levica. Zelo zaskrbljujoče so besede Varuha človekovih pravic, ki pravi, da so številna priporočila že leta neupoštevana, neuresničena, nekatera že deset in več let. Glede na to, da se kršitve iz leta v leto ponavljajo, pa bi bilo mogoče dobro razmisliti o nekakšnem seznamu, seznamu z imeni in priimki, kdo je odgovoren, da bi se ta seznam javno izpostavljal, da bi ljudje to spremljali in silili aktualno oblast in posameznike, da te kršitve tudi odpravijo. Standard človekovih pravic je relativno visok, vendar se vsi zavedamo, da je vedno prostor tudi za izboljšave. Nekaj teh izboljšav smo dodali tudi mi v času prejšnje vlade, predvsem na področju Ministrstva za delo, ki ga je v tem času uspešno vodil naš minister Janez Cigler Kralj.

Hvala za besedo, spoštovana predsednica. Spoštovani varuh, spoštovana ministrica, kolegice in kolegi! Institut Varuha človekovih pravic predstavlja resničen odraz vrednot naše družbe, vrednot, ki so oziroma bi morale biti zasnovane na spoštovanju človekovega dostojanstva, svobodi, enakosti, pravni državi, demokraciji in seveda spoštovanju človekovih pravic. Letos mineva že 76 let od sprejetja Splošne deklaracije o človekovih pravicah, pa vendarle smo še daleč od skupnega ideala vseh ljudstev in vseh narodov z namenom, da bi vsi posamezniki in vsi organi družbe vselej spodbujali spoštovanje teh pravic in svoboščin, ki smo si jih kot človeštvo zamislili in tudi zapisali v deklaracijo. Grozote, ki se dogajajo po svetu, so dokaz o tem, da človekove pravice in temeljne svoboščine nikoli niso in nikakor ne smejo biti samoumevne. Naša državna ureditev je osnovana na spoštovanju človekovih pravic posameznika in skupnosti, katerim pripada, zato smo kot izvoljeni predstavniki ljudstva dolžni poročilo Varuha človekovih pravic obravnavati z največjo mero resnosti in pozornosti. Varuh nas žal vsako leto opozarja, da številna njegova priporočila ostajajo neuresničena. Nekatera priporočila ostajajo v poročilu že od leta 2013, kar je absolutno nedopustno. Še posebej zaskrbljujoča so neuresničena priporočila na področju zaščite ranljivih skupin ljudi, na področju zdravstvenega sistema, na dostopnosti javnih prostorov za invalide, na uresničevanju odločb Ustavnega sodišča. Spremembe v družbi se dogajajo prepočasi. Posamezniki, ki se čutijo nebogljeni in nemočni, so še toliko bolj ranljivi za vse oblike družbene manipulacije, od psevdoznanosti, finančnih prevar, psihološkega nasilja, ksenofobnih in sovražnih sporočil do čistega političnega populizma in zavajanja. Če se državne institucije v očeh javnosti niso sposobne kosati z osnovnimi izzivi sodobne razvite družbe, zakaj bi vanje gojili zaupanje. V duhu tega splošnega poziva bi se rada v nadaljevanju stališča dotaknila ključnih ugotovitev letošnjega poročila Varuha človekovih pravic. In začnimo na točki, na kateri smo začeli tudi lani – položaj invalidov v Sloveniji. Ponekod ponovno kot vsako leto varuh ugotavlja številne kršitve, zlasti pri dostopnosti do javnih prostorov, do ustrezne zdravstvene in socialne oskrbe, do enakih možnosti za zaposlitev. Potrebujemo poseben organ, neodvisno telo, ki bo spremljalo izvajanje Konvencije o pravicah invalidov. Decembra 2022 je Varuh pripravil posebno poročilo o dostopnosti centrov za socialno delo za gibalno in senzorno ovirane invalide. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti bi moralo nemudoma pristopiti k spremembi določb Zakona o socialnem vključevanju invalidov, s katero bo diskriminacija oseb s težavami v duševnem zdravju in neenakosti drugih invalidnih oseb, ki nimajo pravic iz invalidskega in pokojninskega zavarovanja, odpravljen. Krepko zaostajamo na področju stanovanjske politike, predvsem glede dostopnosti stanovanj za mlade in za mlade družine. Potrebna bi bila celovita prenovitev obstoječe zakonodaje, ki bi pričela postopek omiljevanja danes že akutno nizke dostopnosti stanovanj v Republiki Sloveniji. Varuh na naše globoko obžalovanje ugotavlja, citiram, »da sta sedanji položaj in prihodnost mladih, mladih družin ob dejstvu, da so jim primerna tržna stanovanja tako za najem kot nakup dosegljiva bolj kot ne izjemoma, zaskrbljujoča. Neustreznost vodenja dejavne politike pri reševanju stanovanjskega vprašanja prebivalcev Republike Slovenije pa žal niti ni več vprašljiva«. Na področju zdravstva pozdravljamo večletna prizadevanja Varuha v zvezi z redkimi boleznimi, na novo je vzpostavljen tudi register, ki je začel vnašati prve bolnike. Kar se tiče financiranja zdravil, na tem mestu je potrebno primarno pohvaliti srčno solidarnost prebivalk in prebivalcev Republike Slovenije, ko se zbirajo finančna sredstva za posamezne primere. to je nedopustno, ne moremo prevaljevati naloge države na naše državljanke in državljane. In glede na to, da so cene zdravil izjemno visoke, bi si želeli, da bi se končno prisluhnilo našim preteklim pobudam in bi država ustanovila poseben finančni sklad za redke bolezni. V Poslanski skupini Socialnih demokratov pozdravljamo dejstvo, da se je, sicer še vedno nekoliko prepočasi, pričelo z realizacijo priporočil Varuha na področju položaja otrok s posebnimi potrebami. A na drugi strani so še vedno izjemno zaskrbljujoči primeri, ko uporabniki osebne asistence kljub poslabšanju zdravstvenega stanja po ponovni oceni upravičenosti do osebne asistence dobijo manj ur asistence, kakor so jih imeli prej. To je po našem mnenju absolutno nedopustno in pomeni poseg v že pridobljene pravice, kar je protiustavno. Ponovna ocena upravičenosti do osebne asistence ne sme biti poseg v že pridobljene pravice, nikakor. Na tem mestu poudarjamo tudi večkratne pozive Poslanske skupine Socialnih demokratov, bi bili po vzoru Švedske do osebne asistence upravičeni tudi mladostniki do 18. leta. Varuh opozarja, da še vedno ni zagotovljenih kapacitet za rehabilitacijo oseb po zaključenem bolnišničnem zdravljenju, da ni preverjena ustreznost zakonske podlage za sprejetje omejevalnih ukrepov v psihiatričnih bolnišnicah oziroma v drugih zdravstvenih ustanovah v primeru neugodnih epidemioloških razmer in da ni urejena problematika namestitve in obravnave oseb, ki jim po zaključenem bolnišničnem zdravljenju zdravstveno stanje ne omogoča samostojnega življenja ter oseb s pridobljeno možgansko poškodbo. Izjemno zaskrbljujoče je, da Varuh vsako leto prejme vedno več pobud, tudi anonimnih, ki se nanašajo na nasilje in neustrezno obravnavo starejših. Reševanje teh problematik je nujno potrebno, da se lahko slovenski zdravstveni sistem spopade z izzivi morebitnih podobnih kriz v prihodnosti. Slovenske državljanke in državljani si zaslužijo kakovostno zdravstveno oskrbo in to je cilj varuhovih priporočil na tem področju. Posledice zavlačevanja z njihovim izvajanjem bodo nosili navadni državljani. Prav tako žal ugotavljamo, da še vedno ni bilo premikov na področju pravic gluhih in slabovidnih, in da situacija na tem področju še vedno ostaja kritična. Sprejetje dokumentov, kot sta strategija za deinstitucionalizacijo 2024 – 2034 Ministrstva za solidarno prihodnost in nov pravilnik o normativih in standardih za izvajanje vzgojno-izobraževalnih programov za otroke s posebnimi potrebami Ministrstva za vzgojo in izobraževanje predstavlja ta napredek. A ponovno, tako kot lansko leto, poudarjamo, da slepim in slabovidnim učencem še vedno ni zagotovljen dostop do prilagojenega učnega gradiva. Prav tako ni ustreznih prilagoditev pri udeležbi otrok na različnih tekmovanjih.

Na tej točki seveda ponovno opozarjamo na pomen duševnega zdravja. Ministrstvo za zdravje je sicer upoštevalo lanske pripombe in pripravilo osnutek predloga zakona o psihoterapevtski in klinično psihoterapevtski dejavnosti. Ker pa je zakon ob tej točki komaj prispel v javno obravnavo oziroma je še vedno de facto v javni obravnavi in ker je bil začetni odziv tako zelo buren, bi tukaj apelirali na vse odločevalce, da se primarno upošteva vse deležnike in da naj bo dostop do psihoterapije primarno primarno načelo, ne pa položaj posameznih akterjev in poklicev. Nevladne organizacije na kršitve otrokovih pravic opozarjajo že desetletja, pa kljub temu še vedno nimamo neodvisne institucije, kot je Varuh otrokovih pravic, ki bi se zavzemala za otroke. Varuh ponovno opozarja, da imajo dolgotrajni sodni postopki izjemno negativen vpliv na otroke, na njihov razvoj in da je še vedno kritično pomanjkanje sodnih izvedencev, predvsem kliničnih psihologov in pedopsihiatrov. In tu nas res čaka velik izziv, ki bi končno moral pridobiti tudi rešitev. Spoštovane kolegice in kolegi, če bi lahko spregovorili prav o vseh težavah in stiskah, ki jih Varuh človekovih pravic izpostavlja v svojem poročilu, v resnici samo ta točka dnevnega reda lahko trajala cel teden. Zatorej so bila v stališču izpostavljena samo nekatera. Pomen funkcije Varuha človekovih pravic je, kot sem povedala na začetku, ogromen. Nedvomno ostaja ogromen tudi izziv, in to je naš izziv, tako Državnega zbora kot Vlade, in sicer pravočasno implementiranje in spoštovanje Varuhovih priporočil, številna priporočila, ponovno poudarjam, iz leta v leto ostajajo neuresničena in za to nosimo prav vsi kolektivno odgovornost. Ker priznanje prirojenega dostojanstva ter enakih in neodtujljivih pravic vseh nas pomeni temelj svobode, pravičnosti in miru v svetu. Dovolite mi, da se na koncu v imenu Socialnih demokratov zahvalim Varuhu človekovih pravic za odlično opravljeno delo, in to ne le v preteklem letu, ampak v celotnem mandatu. Spoštovani gospod Svetina, opravili ste veliko delo. Bili ste jasen glasnik ranljivih skupin, ki so velikokrat premalo slišane. Mogoče ne vselej v javnem prostoru in na očeh javnosti, a veliko dela, borbe in prizadevanj ste opravili v neformalnem dialogu s številnimi deležniki, kar pa je obrodilo veliko sadov. In posebej pomembna so po našem mnenju vaša posebna poročila, recimo o dostopnosti centrov za socialno delo za invalide, in predvsem vaše zavzemanje za spoštovanje človekovih pravic in svoboščin v času epidemije. Temu primerna je tudi ocena zaupanja ljudi v institucijo Varuha, ki je izjemno visoka. In vse to kaže na to, da ste dobro opravljali svojo funkcijo, za kar se vam v imenu Poslanske skupine Socialnih demokratov še enkrat zahvaljujem. Hvala lepa.

Hvala za besedo. Spoštovani zbor! Naj se uvodoma, spoštovani varuh človekovih pravic, zahvalim za nazorno poročilo, s katerim našo družbo iz leta v leto postavite pred ogledalo, ki ne zrcali vselej lepe podobe. Splošni vtis tokratnega poročila, pravzaprav obeh poročil, je upad zaupanja prebivalstva v državne organe. Postajamo družba brez empatije in solidarnost izgublja na pomenu. Varuh je leta 2023 obravnaval čez 6 tisoč 200 zadev, od tega prek 3 tisoč 200 pobud in ugotovil 262 kršitev človekovih pravic. Najpogosteje so bile zaznane kršitve načela pravičnosti in dobrega upravljanja, neupravičeno zavlačevanje postopkov, kršitev enakosti pred zakonom, kršitev načela pravne in socialne države, kršitve pravice do socialne varnosti in pravic invalidov. S področja enakosti pred zakonom in prepovedi diskriminacije je Varuh obravnaval okrog 100 zadev, največ s področja invalidnosti. Največ kršitev je bilo zabeleženih glede Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, pri čemer je treba upoštevati zelo obsežno delovno področje tega ministrstva, ki obsega človekove pravice na področju sociale, dela, družine in invalidov, to so najbolj vitalni deli človekovega življenja in zatorej tudi prinašajo velika tveganja. Po številu kršitev sledijo upravne enote in pa Ministrstvo za zdravje. Konec leta 2023 je bilo neuresničenih tudi 25 tako imenovanih ugotovitvenih odločb Ustavnega sodišča, sodišča, na uresničevanje katerih Varuh že dolgo opozarja, saj to krni zaupanje državljanov v pravni sistem. Varuh je za stanje lani podal 86 novih priporočil, ki se nanašajo na delo različnih državnih organov, občin in nosilcev javnih pooblastil, ostaja pa žal več kot 80 neuresničenih preteklih priporočil. Največ pobud Varuh prejme na področju zdravstvenega varstva, kjer se dostopnost do zdravstvenih storitev še vedno slabša. Težave zdravstva pa so kakopak posledica dolgoletnega zanemarjanja, ki jih ni mogoče rešiti čez noč. Glede položaja otrok je Varuh obravnaval skoraj 500 zadev in dodatnih 200 pobud iz naslova zagovorništva otrok. V ospredju je problematika duševnega zdravja otrok in mladostnikov in premalo pedopsihiatrov, kliničnih psihologov in drugih strokovnjakov. Glede pravic žensk v minulem letu pri Varuhu niso prejeli veliko pobud, so pa mednarodnim partnerjem poročali o akutnem problemu pojavnosti femicida v Sloveniji. V Levici vseskozi opozarjamo, da je femicid potrebno ustrezno preprečiti ter sprejeti pravno definicijo kaznivega dejanja intimnopartnerskega umora in ustrezno zakonsko regulativo, ki bo ščitila ženske pred umorom, povzročenim s strani njenega zakonca ali partnerja. Več pozornosti je treba predati zajezitvi družinskega nasilja in nasilja nad ženskami ter jamčiti brezpogojno zaščito pravice žensk do svobodnega odločanja o rojstvu otrok. Glede položaja starejših Varuh meni, da je to vprašanje treba uvrstiti kot visoko prioriteto v vseh segmentih, od dolgotrajne oskrbe, zdravstva, ekonomskega položaja, boja proti revščini, nestrpnosti in starizma do nasilja nad starejšimi. Nezadovoljivo je varstvo pravic invalidov. Varuha skrbi izvajanje postopkov v okviru sistema osebne asistence, saj je bilo veliko pobud posameznikov, ko ob ponovni oceni upravičenosti do osebne asistence, do nje niso bili več upravičeni ali so dobili nižje število odobrenih ur. Sprememba ocenjevalnega obrazca ob nespremenjeni zakonodaji ne sme posegati v že pridobljene pravice, kar izhaja tudi iz prakse Evropskega sodišča za človekove pravice. Še vedno ni dostopnosti grajenega okolja za invalide. Konec leta 2025 se izteče prehodni rok, v skladu s katerim morajo biti po Zakonu o izenačevanju možnosti invalidov vsi objekti v javni rabi prilagojeni za invalide. Številni objekti v javni rabi trenutno žal ostajajo nedostopni za invalide. Varuh je obiskal tudi romska naselja na Dolenjskem, se pogovarjal in posvetoval z župani in predstavniki Romov ter skuša vzpostaviti dialog, a kot sam pravi, žal, neuspešno. Na polju LGBT manjšin Varuh izpostavi, da je leto 2023 najbolj zaznamovalo z izrazi nasilja ob Paradi ponosa v Ljubljani in Mariboru. Izpostavlja se tudi pomen priporočil s področja varstva okolja ter zagotavljanja zdravega življenjskega okolja, problematike hrupa in tako dalje. Varuh je prejel več pobud glede vojaškega poligona Poček, vadbišča Slovenske vojske, in neupoštevanja potreb okoliškega prebivalstva. No, med tem je zdaj odprt nov konflikt glede obnove in gradnje strelišča v Apačah v občini Kidričevo, čemur se lokalna skupnost že dlje časa upira, tudi župan Vidma, in kjer naj bi posekali sedem hektarjev zdravega odraslega gozda za militarizacijo naravnega okolja in bivalnega okolja. V Levici cenimo trud in podpiramo prizadevanja Varuha za zaščito človekovih pravic v vseh segmentih njegovega delovanja.

Hvala lepa za besedo. Lep pozdrav kolegom poslancem, predstavnikom ministrstva, še posebej pa varuhu z ekipo! Devetindvajseto redno poročilo o delu Varuha človekovih pravic Republike Slovenije. Gradivo, ki ga je Državni zbor prejel v obravnavo, je tudi tokrat obsežno in ponuja temeljito analizo ter pregled stanja človekovih pravic v Republiki Sloveniji. Delo Varuha človekovih pravic je izjemnega pomena za zagotavljanje temeljnih pravic in svoboščin vseh državljanov. Njegovo delovanje je nujno za krepitev pravne in socialne države, saj ne le obravnava posamezne primere, ampak tudi spodbuja spremembe v zakonodaji in praksi. Brez tega nadzornega mehanizma bi bila ranljivost posameznikov pred zlorabami sistema bistveno večja. Pregled priporočil Varuha človekovih pravic izkazuje nekatere kršitve, ki zahtevajo takojšnjo pozornost in ukrepanje, vendar pa je pomembno poudariti, da situacija ni povsem pesimistična. Za leto 2023 je Varuh podal 84 novih priporočil, ki se nanašajo na Vlado. Od teh je po oceni ministrstev 25 že realiziranih, 27 delno realiziranih, 16 nerealiziranih, 14 priporočil pa predstavlja stalno nalogo. Junija 2023 je bil v javno obravnavo posredovan Predlog novele Zakona o varuhu človekovih pravic, kar pomeni korak naprej k izboljšanju zaščite in uveljavljanja pravic posameznikov. Stremimo k temu, da vsem zagotovimo enake pogoje in pravice. Naša prizadevanja so usmerjena tudi v spodbujanje digitalne vključenosti starejših. Aktivno delamo na sistemskih spremembah, ki bodo izboljšale možnost vključevanja otrok s posebnimi potrebami v šolski in družbeni sistem. Verjamemo, da imajo vsi otroci pravico do enakopravnega dostopa do izobraževanja in socialnih storitev. Na področju invalidov in invalidskega varstva beležimo pozitivne premike, kar kaže na prizadevanje za izboljšanje življenjskih pogojev ter dostopnosti storitev in pravic. V Poslanski skupini Svoboda se tudi naprej trudimo za zagotavljanje enakih možnosti žensk in moških, saj je enakopravnost med spoloma temelj za pravično in uravnoteženo družbo. Resolucija o nacionalnem programu za enake možnosti tako enakopravnost spolov postavlja na višji nivo. Osrednji cilj pa je izboljšanje položaja žensk v vsej njihovi raznolikosti ter ustvarjanje enakih možnosti žensk in moških na vseh področjih družbenega življenja. Končni cilj je doseganje enakosti med spoloma. Prav tako smo prepoznali izzive, povezane z razvojem slovenskega znakovnega jezika in jezika gluhoslepih. Prizadevamo si za sistemsko ureditev na tem področju, saj je jezik osnovno orodje za komunikacijo in vključevanje v družbo. Sprejeta je bila strategija deinstitucionalizacije, ki je načrtovana do leta 2034. Delali smo in še naprej delamo na izboljšavah na področju javne uprave in obravnave tujcev. Vlada je letos sprejela Predlog zakona o ukrepih za optimizacijo določenih postopkov na upravnih enotah. Ta zakon bo med drugim razbremenil najbolj obremenjene upravne enote, saj odpravlja krajevno pristojnost pri izdajanju bivalnih in delovnih dovoljenj za tujce. Letos smo v državnem zboru sprejeli Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij, katerega učinki se bodo izkazali sčasoma. Boj proti nasilju ostaja ena ključnih prioritet, kar potrjuje tudi letos sprejeta resolucija o preprečevanju nasilja nad ženskami. Posebno pozornost namenjamo ranljivim skupinam, zlasti starejšim, ki so vse pogosteje žrtev nasilja. Poleg tega si prizadevamo za odpravo prekarnosti, ki ogroža socialno varnost in dostojanstvo mnogih delavcev. Slovenija je torej na številnih področjih naredila pomemben napredek. Še naprej lahko navajamo izpolnjena priporočila in primere dobre prakse, ki potrjujejo napredek pri spoštovanju človekovih pravic. To pa ne pomeni, da smo dosegli vse cilje ali da ni več prostora za izboljšave, prav nasprotno, kljub doseženim uspehom je treba prizadevanja še naprej krepiti. Vedno ostajajo izzivi, ki zahtevajo nadaljnje trdo delo in nenehno prilagajanje novim razmeram. Varstvo človekovih pravic je proces, ki zahteva vztrajno sodelovanje in nenehno spremljanje sprememb v družbi, zato moramo ostati osredotočeni na napredek ter se zavezati k nadaljnjim izboljševanjem stanja na vseh področjih. Še naprej si prizadevamo, da z uresničevanjem priporočil in zaščito človekovih pravic ustvarimo našo družbo kot varno mesto za vse državljanke in državljane ter prebivalce naše države. Skupaj lahko gradimo boljši jutri. Na koncu pa bi posebej poudaril, da smo bili tokrat prvič v zgodovini priča zlorabi funkcije predsednika komisije, ki je na neprimeren način podtaknil priporočila, ki sploh niso bile del poročila Varuha. Takšno ravnanje je povsem nesprejemljivo in resno spodkopava zaupanje v delo Komisije za peticije, človekove pravice in enake možnosti. Omenjena priporočila bodo danes obravnavana kot amandmaji k priporočilu oziroma predlagani v spremembo celotnega akta Državnega zbora, vendar naj bo jasno, da bomo z naše strani te amandmaje odločno zavrnili. Verjamemo, da mora biti obravnava priporočil nepristranska in brez političnih manipulacij. Varuhu se zavarujem Lapsus linguae. Hvala lepa. Kolega Anton Šturbej bo predstavil stališče Poslanske skupine Slovenske demokratske stranke. Izvolite. **ANTON Predsednica, hvala za besedo. Spoštovani varuh, spoštovana ministrica, poslanke in poslanci! rednem poročilu Varuha človekovih pravic za leto 2023 velja poudariti, da gre za številna vprašanja, ki se dotikajo posameznika in vseh državljanov Republike Slovenije. V samem poročilu Varuha lahko razberemo, katerim temam daje prednost, in nam kaže na pomembne podatke, v kateri stopnji se nahajamo po spoštovanju človekovih pravic in temeljnih človekovih svoboščin. Varuh v svojem poročilu ugotavlja, da posameznice in posamezniki izgubljajo zaupanje v pravno državo in enakost pred zakoni. Številni posamezniki se obračajo na Varuha in ga opozarjajo, da jim ni zagotovljena pravna pravna varnost in imajo občutek, da na sodiščih niso enako obravnavani, kar dokazujejo z določenimi primeri. V letu 2023 je varuh človekovih pravic obravnaval kar 6 tisoč 225 zadev, ki so se nanašale na kršenje človekovih pravic in temeljnih svoboščin, načela dobrega upravljanja in pravičnosti. Od tega je bilo 2 tisoč 224 pobud, 436 je bilo pa utemeljenih. Med 262 kršitvami človekovih pravic in temeljnih svoboščin je največ kršitev zaznanih na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in na upravnih enotah. Podanih je 89 novih priporočil. Glede neuresničenih preteklih priporočil Varuha je treba poudariti, da so nekatera področja Varuhovega poročila tako kompleksna, da je za popravo krivic, ki se dotikajo vseh ranljivih skupin, potrebna sistemska sprememba področne zakonodaje, kar pa terja veliko strokovnega in političnega napora in časa. V Poslanski skupini SDS se tega zelo dobro zavedamo in smo s svojimi predlogi vedno stremeli k temu, da bi se kršitve človekovih pravic na vseh področjih čim prej popravile oziroma do njih niti ne bi prihajalo, zato smo tudi predlagali amandmaje k priporočilom. Če preidemo k obljubam za izpeljavo reform. Številne državljanke in državljani so razočarani nad reformami, ki bi se morale zgoditi, pa se sploh niso ali pa se zgodijo z velikimi zamiki. Reforme brez vizije prihodnosti prepogosto državljanke in državljane pusti na cedilu, saj dialoga, h kateremu bi bili povabljeni, sploh ni ali pa se odvija nekje za zaprtimi vrati in je namenjen eliti. Tako ni konstruktivnega sodelovanja, še manj pa soodločanja. Prevečkrat se govori o človekovih pravicah zgolj zaradi javnosti in se preprosto pozabi na človeka kot središča, zaradi katerega bi se moral svet vrteti v pravo smer. Človekove pravice in temeljne svoboščine se preprosto kršijo na očeh svetovne in nacionalne javnosti. Tukaj smo deležni državne arogance, ko se ne spoštujejo osnovni pravni okvir, ki pa za navadne državljane veljajo vedno in povsod. Ko vladajoča politika vedno znova utemeljene kritike Računskega sodišča zavrača z aroganco, ko se pred obiskom revizorjev z Računskega sodišča in ugotovljenih kršitvah in nepravilnostih pri porabljanju več milijonov proračunskega denarja zavestno krši vladavino prava. Tukaj je prav, da omenimo priporočilo Varuha človekovih pravic, da bi bilo prav, da Vlada Republike Slovenije letno poroča glede izvrševanja odločb Ustavnega sodišča Republike Slovenije in ločeno sodb Evropskega sodišča za človekove pravice. Resne razprave se namerno zameglijo z manj pomembnimi ideološkimi razpravami, ki peljejo stran od prepotrebnih tematik, ki bi državi in njenim državljanom omogočale boljšo in predvidljivo prihodnost, ki je tesno povezana z razvojem, raziskavami in inovacijami. Varuh že leta opozarja na pomen neodvisnosti državnih institucij, kot so Ustavno sodišče, Računsko sodišče, Komisija za preprečevanje korupcije, Zagovornik načela enakosti in Informacijska pooblaščenka. Država mora težiti k demokratizaciji družbe in pravni državi. Prav tako je potrebno izpostaviti naslednje vprašanje: boj proti sistemski korupciji. Ta ostaja še ena pereča stalnica, kjer na letni ravni ponikne po ocenah strokovnjakov nekaj 100 milijonov davkoplačevalskega denarja, ki polnijo zasebne žepe. Sistem državnega bankomata kot splošno znan rek, poznan širši javnosti, ki siromaši proračunsko blagajno, po nakupu Litijske 51 za potrebe sodne palače, nakup 13 tisoč računalnikov, ki mimogrede še niso razdeljeni, nakup stavbe za potrebe primorske univerze in tudi neupravičeno izplačilo Prešernove nagrade in bi se še kaj našlo. Po svetovnem indeksu zaznave korupcije Slovenija v letu 2023 pravzaprav ostaja pod povprečjem Evropske unije. Tako Slovenija pri razkrivanju pregona sistemske korupcije stagnira ali celo nazaduje. Zato potrebujemo sistemske spremembe pri prevzemanju odgovornosti in same miselnosti, da ne razmišljamo, kako bi okoli prinesli državo, ampak kako bomo lahko boljši. Skrb vzbujajoč je tudi podatek Svetovnega gospodarskega foruma, ki ima nalogo ustvarjanje zdravega poslovnega okolja, sodelovanje med javnim in zasebnim sektorjem, ki pa nas zopet uvršča med države s slabim poslovnim okoljem, kjer je še vedno močno prisotno kartelno dogovarjanje z elementi korupcije, se zajeda v državni proračun. Zaradi korupcijskih tveganj bodočim tujim vlagateljem naše poslovno okolje postaja vse manj zanimivo. Kljub zavedanju področja, ker je Slovenija večkrat slabo ocenjena, se slabosti ne urejajo že več let zaporedoma, kar kaže na alarmantno stanje na področju globalne konkurenčnosti tudi zaradi poslabšanega poslovnega okolja. Strinjamo se, da ima poslovno okolje pozitiven vpliv na ekonomsko socialne in kulturne pravice, da bi zadovoljili potrebe in pravice do samostojnega življenja ter vključenosti v vsa družbena dogajanja in življenje v skupnosti. Po mnenju širše javnosti se danes soočamo s predsodki in nestrpnostjo, kjer se del države sooča z nespodbudnim okoljem za življenje v skupnosti z določenimi etničnimi skupinami, kjer vlada nestrpnost med večinskim prebivalstvom in etnično romsko populacijo. V tem okolju pa je zaenkrat zelo malo primerov dobrih praks, ki bi reševale vsaj del teh težav. Področje romske problematike se ne rešuje kabinetsko in zgolj z nekaj obiski terena, ampak bi bilo za začetek dovolj, da zakoni veljajo za vse državljanke in državljane Slovenije, ne glede na to, kateri etnični skupini pripadajo. Odnos, ki ima elemente pokroviteljstva, nezaupljivosti ali licenčno dovoljenje za nekakšno protizakonsko delovanje, je nesprejemljiv tako za državo kot za lokalno skupnost. Takšno početje bi še poglobilo sedanje stanje in pelje v vedno večje probleme. Posebne pravice romske skupnosti prevečkrat posegajo v temeljne človekove pravice in svoboščine preostalega prebivalstva, ki tam živi. Neenakost pred zakoni že leta in leta krepi nasilje in nezaupanje v pravno državo. Nerešene bivanjske razmere romske skupnosti ne morejo in ne smejo biti vzrok za nasilje. Vzroke je potrebno poiskati in jih pravilno definirati in jih ustrezno reševati in končno tudi rešiti. Tudi naši dedje in babice so živeli v podobnih razmerah in tisti, ki so v 70 letih prihajali delat v Slovenijo, delati za to, da so z lastnimi sredstvi soustvarjali boljše pogoje za delo in življenje sebi in svojim družinam. Najprej prevzemanje odgovornosti posameznika, države in lokalne skupnosti. Naloga države je, da vsi državljani spoštujejo zakone, ki jih mora spoštovati tudi vsak posameznik in lokalna skupnost. Torej vemo, kje iskati razloge za neuspeh reševanja romske problematike. Seveda je pri reševanju romske problematike potrebno medresorsko sodelovanje, kot je spreminjanje raba zemljišč oziroma prostorski načrti, gradbena dovoljenja, dostop do pitne vode, elektrika, kanalizacija, ampak to priporočilo Varuha se ponavlja že več let, torej imajo deležniki tukaj še mnogo iztočnic za realizacijo priporočila. Strinjamo se tudi, da je bilo potrebno urediti priporočilo iz leta 2019, ki se nanaša na register redkih in nemalignih bolezni, za katerega je potreben načrt dela s področja redkih bolezni. Torej register nemalignih že deluje od letošnjega februarja in omogoča spremljanje omenjenih bolezenskih stanj in seveda izboljšanje pacientove oskrbe. Varuh [opozarja] na pravice žensk in problematiko nasilja nad ženskami in družinskimi člani

ter pogosto tudi ostarele in bolne starše ali celo sorodnike, se njihovo delo začne zgodaj zjutraj in konča pozno v noč. Večkrat pa so te iste ženske, matere, še žrtve družinskega nasilja. V takšnih primerih morajo posredovati centri za socialno delo, da ženske ne trpijo zgolj zaradi ekonomske odvisnosti. Kar se tiče otrok s posebnimi potrebami pa po priporočilu pa po priporočilu potrebujejo takojšnjo odzivnost celostne in zgodnje obravnave predšolskih otrok in za ustreznost njihovih pravic, da je prav vsak otrok ustrezno in pravočasno obravnavan. In zato so nujno potrebne sistemske rešitve, ki bodo izboljšale vključevanje otrok v glasbene šole in ostale možnosti, ki jih koristijo njihovi zdravi vrstniki, mednje sodi tudi prilagojena oblika opravljanja mature. mature. Tukaj podpiramo priporočilo Varuha, da se področje uredi sistemsko in ne na individualni ravni in je odvisno zgolj od ozaveščenosti posameznikov. Pot varovanja otrokovih pravic je zagotovo tudi nudenje dietnih, dietnih obrokov zaradi varovanja otrokovega zdravja. Seveda podpiramo tudi osebnega spremljevalca otroku, ki bi se rad udeležil šole v naravi, pa zaradi zdravstvenih težav tega ne zmore, bi pa sam to želel. Spremljevalca pa bi določili skupaj s starši, če oni sami nimajo pogojev za spremljanje otroka v šolo v naravi. Varuh priporoča in opozarja na pomanjkanje kliničnih psihologov ter pedopsihiatrov, ki bi zagotovili hitro in kakovostno oskrbo otrok in mladostnikov z motnjami v duševnem razvoju oziroma zdravju. Seveda je potrebno uvesti družinsko asistenco. V družinah, ki skrbijo za otroke s posebnimi potrebami, ki so mlajši od 18 let, in bi otroci ostali v družinskem okolju, obenem pa bi uresničevali pravice otrok s posebnimi potrebami do družinskega življenja in materam omogočili pravico do počitka in dopusta. Varuh pa posebno skrb [namenja] in uvršča na visoko mesto na prioritetne sezname vseh pristojnih institucij starejše. Po našem mnenju to zahteva medgeneracijsko sodelovanje in razumevanje za prihodnost družbe, vključenosti, pomena in približevanja trajnostnemu razvoju in napredku. Starejši pa so pogosto prepuščeni zbirokratiziranim postopkom, ki so prepogosto zapleteni, pa še kljub temu zapiramo banke, pošte in druge poslovalnice, ki so starejšim, velikokrat s slabim digitalnim znanjem, uredile osnovne poslovne potrebe. Tukaj Varuh opozarja še na dolge čakalne vrste za sprejem v institucionalno varstvo. Področje varstva osebnostnih pravic in zasebnosti, kjer se je v letu 2023 povečalo število pobud, kar zadeva varstvo osebnih podatkov in druge vrste zasebnosti. Veliko poseganje in možnosti ponujajo različni portali, kot je Facebook, kjer se odvija vnaprej medijsko sojenje posameznikom, o katerih pristojna sodišča še niso izrekla pravnomočno sodbo. Varuh je obravnaval tudi prijavo glede ukinitve dneva spomina na žrtve komunističnega nasilja in pojasnjeval, da gre za politizacijo tega vprašanja. Ukinitev dneva spomina na tisoče pobitih je svojce žrtev ponovno ponižalo, saj spomin lahko pozitivno vpliva na odpuščanje, za prihodnje rodove pa je opomin, da se kaj takega nikoli več ne zgodi. Na področju Ministrstva za javno upravo naj se izvedejo konkretne ocene dodatnih finančnih in kadrovskih obremenitev volilnih odborov in tudi konkretnejše pojasni morebitne druge težave, tudi premalo volišč na podeželju, kjer so ukinjena volišča. Varuhova priporočila Vladi Republike Slovenije, da naj pripravi predlog zakona, s katerim se opredelijo pravila predvolilnih soočenj na RTV Slovenija tako, da ne bo prihajalo do neenake obravnave zainteresiranih strank. Na področju omejitve osebne svobode je Varuh podal nekaj novih priporočil glede na ugotovitve prezasedenosti nekaterih zavodov za prestajanje kazni zapora, tudi zaradi občutnega povečanja tujcev. Zavodi za prestajanje kazni zapora se soočajo s pomanjkanjem kadra, trenutno manjka več kot 100 pravosodnih policistov. Kadrovskemu manku je v preteklosti botrovala slaba plačna politika, glede na težke delovne pogoje v večizmenskem delu in delu s kaznjenci, obsojenimi za težka kazniva dejanja. Problem nastaja tudi pri nameščanju otrok mladoletnikov s prevladujočimi motnjami v duševnem zdravju ter motnjami v duševnem in telesnem razvoju, zato je nujno potrebno sodelovanje med Upravo Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij in Ministrstvom za notranje zadeve, Ministrstvom za solidarno prihodnost ter Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, da bi učinkovito urejali področje vračanja tujcev v skladu z Direktivo o urejanju problematike varovanih oddelkov socialnovarstvenih zavodov nastanitev, oskrbo in obravnavo mladoletnikov; sprotno in pravočasno beleženje ter posodabljanje vseh relevantnih podatkov, ki vplivajo na iztek pripora; optimizacijo razmer v prostorih, namenjenih za gibanje na prostem zaprtih oseb; ureditev nenadzorovanih obiskov pripornikov čez noč; poročanje o uporabi prisilnih sredstev. Pravosodni policisti se morajo redno izobraževati, ker to pripomore k večji strokovnosti in zakonitosti na področju dela in nalog pravosodnih policistov. Na področju pokojninskega in invalidskega zavarovanja je vsaka četrta pobuda in obravnava utemeljena. Neuresničene zaveze ZPIZ in nedosledno uresničevanja določb je potrebno dosledno izvajati [v skladu z] Zakonom o splošnem upravnem postopku, pri odločanju in pravicah iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter pri nedoslednem nedoslednem spoštovanju načela dobrega upravljanja. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti naj čim prej poenoti in uskladi definicijo invalidnosti s Konvencijo o pravicah invalidov. Slediti mora prenova sistema ugotavljanja invalidnosti, ki bo pravičen, strokoven in dosleden pri zagotavljanju pravic, izdani dokumenti pa naj bodo jasni in nedvoumni. Področje zdravstvenega varstva se sooča z resnimi, akutnimi težavami, saj se na probleme ne odgovarja, zato je frustracija med ranljivimi skupinami, otroki, invalidi in starejših toliko težja in nerazumljiva. Najtežje je, da ostajajo brez odgovora ali se celo zaradi tega počutijo ponižani. Predvsem starejši in bolni ljudje nerazumljivo dolgo čakajo na zdravniško obravnavo po napotnicah hitro ali na splošno čakajo na obravnavo pri specialistu zelo dolgo časa. Veliko ljudi nima dostopa do družinske medicine oziroma družinskega zdravnika. Pomanjkanje zdravstvene reforme ali vizije prihodnosti zdravstvenega sistema v Sloveniji – potrebno je, da bo vzdržen in učinkovit in dostopen zdravstveni sistem za vse ranljive skupine in državljanke in državljane. Pomanjkanje zdravnikov in drugega zdravstvenega kadra in drugih nakopičenih težav – brez resne zdravstvene reforme se bo zdravstveno varstvo še poslabševalo iz leta v leto. Zdravstvena reforma zahteva konstruktivno strokovno razpravo, saj gre za zelo občutljivo področje, ki zadeva vsakega posameznika ali državljana Republike Slovenije. Dejstvo je, da ustava in zakoni v tej državi ne veljajo za vse enako, da se pri obravnavi državljanov Republike Slovenije uporabljajo dvojna merila, da se zlorablja institut pregona kaznivega dejanja po uradni dolžnosti in s tem podpira medijski in družbeni pregon državljanov zgolj samo in zaradi njihove politične opredelitve. S predlaganim in tudi utemeljenimi spremembami za izboljšanje področne zakonodaje - na čemer se v tem času intenzivno dela - bomo sicer izboljšali zakonodajo, vendar dokler bo ta zakonodaja politično in ideološko izrabljena celo s strani sodišč, ki bi morala biti pri tem odločanju neodvisna in nepristranska ter tako tudi soditi, s tem ne ne bomo prav veliko dosegli. Podpiramo prizadevanja Varuha, navedena v poročilu za leto 2023, hkrati pa predlagamo nekaj amandmajev k priporočilom in ga pozivamo, da v bodoče tudi sam pripomore k identifikaciji storilcev in ravnanj, ki merijo neposredno na diskriminacijo in sovražni govor proti koalicijskim strankam in njihovim članom zaradi njihovega političnega prepričanja,

Prizadevati si, zavzemati se, sprejemati strategije, prepoznavati – to so vse glagoli, ki povedo nekaj, ampak lahko jim rečemo tudi glagoli leporečenja. So premalo, niso dovolj. Če rečemo svoboda, enakost, spoštovanje človekovih pravic, demokracija, nismo še blizu, ne moremo reči, da smo blizu. In prav zato bom jaz v svoji razpravi spregovorila predvsem o teh priporočilih, ki smo jih v Slovenski demokratski stranki podali in, kot sem slišala tudi iz posameznih stališč koalicijskih strank, ne bodo sprejeta. Žal. Torej ta očitna zavrnitev teh priporočil z izgovorom o politični konotaciji teh priporočil je pravzaprav neprimerna, zelo neprimerna. Politika nam pravzaprav ureja življenje. Nam ureja življenje. Navsezadnje nam ureja tudi vozne rede avtobusov, kot smo to videli v septembru. Ta priporočila so pravzaprav odziv na poročilo Varuha človekovih pravic za leto 2023 in hkrati tudi odziv na dodatne aktualne in zelo težke situacije, ki jih sicer v poročilu Varuha človekovih pravic ni, so pa torej to pravzaprav situacije v naši državi, na katere nas opominjajo državljani sami. In tudi tukaj ne smemo pogledati stran oziroma si zapirati ušes. Če se dotaknem nekaterih priporočil. Težko rečemo, da je priporočilo, ki bo pomenilo reševanje romske problematike, tako z vidika vključevanja Romov v družbo in seveda tudi vključevanje romskih otrok v izobraževalni sistem in reševanje vseh teh težav, da je to politično. To je težava državljanov. V nadaljevanju, bi se mogoče jaz tudi, kot tudi ni bilo ničesar, dotaknila četrtega priporočila, in sicer priporočila, da naj Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Ministrstvo za pravosodje na podlagi najnovejših podatkov ter številnih pričevanj očetov, ki trdijo, da so pri določanju stikov z otroki v ločitvenih postopkih ter odločanju o vzgoji in varstvu otrok še naprej diskriminirani, da postopki še vedno trajajo predolgo in ponujajo nešteto možnosti za zavlačevanje, med katerimi so tudi vse prepogosteje in praktično nikoli sankcionirane lažne prijave o nasilništvu, da se torej to ponovno preveri, kje so glavni vzroki za navedene težave, in se za največjo korist otrok pripravijo otrok pripravijo tudi zakonodajne spremembe. Pazite, za največjo korist otrok. Torej, prav tisti, ki bi morali bdeti nad tem, bi morali biti še posebej pozorni na vsa dejstva in ukrepati tako, da je res v ospredju in na prvem mestu največja korist otrok. Ni vedno vse enoznačno in to marsikoga boli. Marsikoga boli. Potem tudi, da se Varuh človekovih pravic dotakne problematike domnevno ukradenih otrok in o tem pripravi posebno poročilo. Torej tudi vnaprej vnaprej nekako priporočilo, kajti te zgodbe so tako pretresljive in pravzaprav zahtevajo naš odnos do tega. tega. Torej odnos vseh tistih, ki so za to odgovorni, pristojni, da v skladu s tem tudi delujejo in da se to enkrat uredi tako, da bo torej jasno, kaj se je takrat dogajalo. To so bolečine naših državljanov. Kar se pa tiče priporočila številka šest je Varuh človekovih pravic v poročilu zapisal, citiram: »Na področju socialnih zadev sem posebej zaskrbljen nad izvajanjem osebne asistence. Tudi lani smo obravnavali več pobud posameznic in posameznikov, ki so pri ponovni oceni upravičenosti do osebne asistence, celo ob poslabšanju zdravstvenega stanja, prejeli nižje število ur ali celo do osebne asistence niso bili upravičeni.«

da nekdo, ki se mu poslabša zdravstveno stanje, dobi odločbo in izgubi osebno asistenco in s tem je vsa družina pravzaprav v tak položaj, da lahko samo jočemo vsi skupaj – kako naprej, kako živeti, kako se organizirati, kako naj partner hodi v službo, skrbi za družino, kako se naj kako se naj ukrepa? To je nedopustno. To je priporočilo številka šest in v poročilu Varuh človekovih pravic še posebej utemeljuje, zakaj je to nedopustno, in upam, da ste to prebrali tudi vsi skupaj, ki ste za to pristojni, in boste seveda ukrepali. V nadaljevanju želim še posebej poudariti priporočilo številka 11. Še včeraj smo brali, da Skupnost socialnih zavodov opozarja, da je kadrovska stiska v DSO-jih že tako nevzdržna, da ogroža zagotavljanje varnih in kakovostnih storitev za stanovalce ter zdravje zaposlenih. To je nedopustno. Mi še vedno v teh mesecih, dveh letih nimamo nobenega napredka pri tem, še slabše je. Da ne govorimo o stanju v zdravstvu in tako naprej, o katerih tudi govori naše priporočilo.

ta priporočila od številke 12 do 16 so tista, ki nas bodo naredila ljudi, človeka. Naj se zgodi človek v nas, da bomo spoštljivo in dostojanstveno pristopili k reševanju teh težav od žrtev komunističnega nasilja, da ohranimo zopet spomin na žrtve komunističnega nasilja, 17. maj, in v 16. da spregovorimo tudi o kršenju temeljnih človekovih pravic pri gradnji kanala C0. To nas dela ljudi, tudi politike. In to je naša odgovornost, pravzaprav naša pristojnost. In se lahko samo čudim, da v polnih ustih spoštovanja človekovih pravic teh priporočil ne boste potrdili. Žal, kajti to nas bo naredilo ljudi. S tem bomo dokazali, da smo tukaj za ljudi. Hvala lepa.

V svoji razpravi se bom sicer osredotočil na nekaj področij, za katere smatram, da so nujne, da se uredijo, kjer se kršijo človekove pravice. Prav tako bom podprl amandmaje, ki naslavljajo probleme, in jih bom nekaj teh tudi obrazložil v svoji razpravi. Podpiram tudi, da varuh pripravi posebno poročilo glede ukradenih otrok. Mame, ki iščejo svoje otroke, na tem področju pričakujejo Varuha človekovih pravic, da bo odločno stopil na njihovo Kot sem rekel, se bom dotaknil nekaj področij, za katera sam smatram, da so nujna, kjer se kršijo človekove pravice. Eden izmed teh je zagotovo kanal C0. Verjamem, da veste o čem govorim. Slovenija je zaenkrat še čista dežela, čista pitna voda še vedno priteče iz pip, kar je za nekatere zelo samoumevno. Vse to pa več ne bo mogoče, ko bo z obratovanjem začel delovati kanal C0, s tem pa bo ogrožena čista pitna voda za več kot 330 tisoč ljudi, za vse tiste, ki prebivajo tukaj v Ljubljani ali pa tukaj v Ljubljani tudi delajo. V preteklosti smo šli celo tako daleč in pravico do čiste pitne vode zapisali tudi v Ustavo, v 70.a člen, da ima vsak državljan pravico do čiste pitne vode. Ali bomo pa zdaj postali prva država na svetu, ki ima to pravico za čisto pitno vodo zapisano v ustavi, zaradi norosti in pohlepa enega človeka in pa koalicije, ki mu seveda pri tem veselo asistira, pa bomo v Ljubljani prisiljeni piti vodo iz plastenk? Mislim, da so tukaj zelo zelo kršene človekove pravice. Naslednja stvar, ob katero bi se rad obregnil, so čakalne vrste v zdravstvu. Varuh največ pobud prejme ravno na tem področju glede zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja. Ključna vprašanja pa se nanašajo na dostopnost do zdravstvenih storitev, ki, kot ugotavljate, se iz leta v leto tudi slabša. Varuh za leto 2023 izpostavlja dolge čakalne dobe, zato predlaga Ministrstvu za zdravje, da se to področje uredi, da bo pacient prišel na vrsto takrat, ko storitev potrebuje. Točno tak predlog zakona smo že večkrat vložili v Novi Sloveniji. Nas ne zanima, kdo storitev opravi, zanima nas pa, da ko pacient rabi storitev, da to storitev tudi takoj dobi. dobi. In enako ugotavljate tudi vi. In namesto da se v tem hramu demokracije zaradi nabiranja političnih točk prerekamo javno ali zasebno, zaradi tega ker koalicija pač izkorišča besedo javno, ker pade to lepo na plodna tla in mnogi državljani to seveda kupijo in rečejo, poglejte one dobičkarje, se v tem hramu demokracije prerekamo, javno-zasebno, javno-zasebno, namesto da bi ves svoj fokus usmerili v to, da bo pacient, ko bo rabil storitev, to tudi takoj dobil. To bi moral biti naš fokus razprave, ne pa javno oziroma zasebno. Je pa alarmantno, kajne, vi ste pozvali Ministrstvo za zdravje, je pa alarmantno, kar je ministrica v petek v Odmevih povedala Rosviti Pesek, da se bodo te čakalne vrste še podaljšale, da bo sistem malo zanihal. Kakšna pa je to ministrica za zdravje, ki ne bo skrajševala čakalnih vrst in bo rekla, da je to nekaj povsem normalnega, da bo sistem malce zanihal. In še enkrat poudarjam, da so take izjave nedostojne za ministrico. Pacienti bi morali dobiti storitev takoj, ko jo potrebujejo. Samo o tem bi se morali pogovarjati. Državljani imamo pravico, in sicer moramo vsakič plačevati zdravstveno zavarovanje, nimamo pa pravice do zdravljenja, na tega pa moramo čakati. In tukaj so kršene človekove pravice. Dotaknil se bom tudi romske problematike. V zvezi z romsko problematiko smo v Novi Sloveniji mnenja, da se preveč poudarjajo odgovornosti države do romske skupnosti, premalo pa obveznosti Romov. Romov. Premalo se pogovarjamo o njihovih obveznostih. Romi imajo že zdaj ogromno pravic in morali bi se pogovarjati o njihovih dolžnostih. Dolžnostih. O tem bi se morali pogovarjati. Otroke je potrebno izobraževati, da s primernim znanjem kasneje dobijo tudi primerno izobrazbo, kasneje dobijo tudi primerno službo in da se izvijejo iz tega kroga Tako se pomaga Romom. Ne pa da ostanejo vedno na isti točki, kot so zdaj. Račune za komunalo, elektriko in ostale račune se plačuje, tako kot počnejo to vsi ostali državljani Republike Slovenije. Za nasilje, za pretepe, to, kar smo gledali v medijih, pa mora obstajati neka resna kazen. In kazen mora veljati tudi za Rome. Varuh je v zvezi z Romi povedal, da je veliko svojega časa preživel tudi na terenu, da se je gibal na terenu, v lokalnih skupnostih, obiskoval je ne samo župane, ampak tudi predstavnike romskih naselij, predstavnike Romov ter skušal vzpostaviti nek dialog, iskal je neke rešitve, a žal je bil pri tem Varuh neuspešen. Prav tako pa Varuh ocenjuje, da je pri iskanju rešitev na tem področju v prvi vrsti odgovornost države. In če jaz to prav razumem, je to odgovornost koalicije, aktualne oblasti, da to zadevo tudi reši. Tukaj naj samo spomnim, da se je koalicija Svoboda, SD in Levica 4. oktobra lansko leto sama zavezala in tudi sprejela določene sklepe, ki so jih tudi sami predlagali, da bodo to težavo z romsko problematiko rešili do konca leta 2023, k čemur so tudi pozvali Ministrstvo za delo. Danes je več kot eno leto po tem, pa še vedno ni o rešitvi romske problematike ne duha ne sluha. Se pravi, sprejel se je takrat nek lep sklep, dejanja pa zdaj temu ne sledijo, kar pa smo od te vlade že seveda vajeni. In glede na to, da ta koalicija, ta oblast ni nič naredila, in vi ste pozvali, da je to odgovornost države, smo k temu že večkrat pristopili tudi poslanci Nove Slovenije, ker smo že večkrat vložili predloge, ki naslavljajo romsko problematiko. Hkrati so to storili tudi župani jugovzhodne regije skupaj z več kot 30 tisoč podpisi. A koalicija je te zakone gladko malo zelo hitro zavrnila. Ti zakoni pa so šli v smeri, ki naslavlja romsko problematiko, izkoriščanje socialnih transferjev, medvrstniško nasilje, konec koncev tudi varnosti vseh naših državljanov. Glavni predlogi teh zakonov so bili, da se denarna socialna pomoč, otroški dodatek ne izplačuje več staršem v denarju, ampak se izplačuje v naravi, če otroci ne hodijo, recimo, in ne obiskujejo osnovne oziroma tudi kasneje srednje šole. Da se stimulira in da se ne vzdržuje vzdržuje sistema, kot je zdaj, da se lepo, veselo izkorišča denarna socialna pomoč. Ampak če zdravi starši ne bodo želeli delati, se jim denarna socialna pomoč vzame v denarju. S takšnimi ukrepi smo se tega lotili. Konec koncev pa tudi čisto preprostih zakonov, ko smo naslavljali varnost, recimo na cestah, če nekdo, ki nima osnovne šole oziroma dokončanega sedmega razreda, ne more uradno pridobiti vozniškega dovoljenja. Se pravi, nismo ničesar takega sprejemali, kar bi bilo pretresljivo. Predlagali smo pa tudi mladoletniški zapor zaradi tega, da ne bomo več gledali takih stvari, kot smo jih gledali v javnosti, ko smo videli tam mladoletniško nasilje, kako so romski mladoletniki pretepali naše policiste. To se je zgodil v bistvu napad na državo. Če so dovolj stari za tak pretep, če so dovolj stari, da se lahko poročajo pri 13., 14. letih, in če naredijo tako veliko kaznivo dejanje, pa so dovolj stari tudi za za mladoletniški zapor. In še eno rešitev smo prinesli, da bi ravnateljem dali večja pooblastila. Sami veste, kaj se je zgodilo na eni izmed osnovnih šol, ko je romski učenec pretepel svojega sovrstnika. tukaj smo dali moč ravnateljem, da bi lahko začasno takšnega otroka izključil iz osnovne šole, ga dali v neki program socializacije, kjer bi se ukvarjali z njim, ali pa bi pouk spremljal na daljavo. In tukaj, na tem področju je zelo veliko kršitev človekovih pravic. Ne bomo rešili tega, dokler ne bomo spremenili zakonodaje. Mi se lahko o teh stvareh veliko pogovarjamo, ampak spremeniti je treba tukaj zakonodajo. Naslednja stvar, ki bi se jo seveda tudi dotaknil, so domovi za starejše in pa prazne postelje. Zaskrbljujoče je, da te podatke, ki ste jih vi pridobili, Varuh človekovih pravic, da je v državi zaradi pomanjkanja kadra praznih že več tisoč postelj v domovih za starejše, nekatere oddelke celo tudi zapirajo. Poglejte zdaj to, če smo v času prejšnje vlade, naš minister Janez Cigler Kralj, po 20 letih začeli graditi domove za starejše, smo pa zdaj v trenutni situaciji, kjer Varuh ugotavlja, da je več tisoč postelj praznih in da naši državljani ne morejo dobiti proste postelje. Za kaj gre tukaj? Tukaj gre za kršitev človekovih pravic. Nekdo bi lahko nekaj dobil, pa ne dobi zaradi sposobnosti oziroma nesposobnosti te vlade. Če kadra primanjkuje, je treba početi ravno tisto, kar smo počeli mi, da smo najslabše plačanim v domovih za starejše dvignili plače za tri do štiri plačne razrede. In s tem tempom morate tudi vi nadaljevati – ker kdo bo delal za takšen denar? Zakaj smo potem gradili domove za starejše, da bodo zdaj postelje prazne? In če ne bomo plačali ljudi, ki tam delajo, bomo gledali to, kar gledamo pod to vlado: prazne postelje in pa prazne obljube. Naslednja stvar, ki se je želim dotakniti, je še Ministrstvo za delo. Medtem ko so znali, recimo na Ministrstvu za solidarno prihodnost, poskrbeti sami zase, da si je elita Levice med dopusti nakazovala dodatke za nadpovprečno obremenjenost, so pa naši najranljivejši državljani zelo velikokrat preslišani. Zato me niti ne čudi, da je med največjimi kršitelji ravno Ministrstvo za delo, ki ga vodi Luka Mesec. On je največji kršitelj v naši državi, tako ugotavlja tudi Varuh. V tej državi so znali nekateri snemati promocijske spote na področju otrok s posebnimi potrebami, namesto da bi pa za te otroke nekaj konkretnega tudi naredili. naredili. Varuh človekovih pravic prav tako opozarja na dejstvo, da skrb za otroke s posebnimi potrebami še vedno ni urejena sistemsko, temveč je odvisna od ozaveščenosti posameznikov in od njihovih individualnih prizadevanj. Otroci potrebujejo starše, starši pa seveda potrebujejo pomoč, tudi pomoč tretje osebe. Dajmo si priznati in dajmo nekaj narediti tudi v tej smeri. Za konec bi povedal samo še tole. Kako pomenljivo. Varuh človekovih pravic se je usedel v klop, kjer sedijo poslanci Levice, torej tja, kjer je bilo ugotovljenih največ kršitev. Očitno varuh človekovih pravic ve, kje so največji izzivi. Hvala lepa. Hvala lepa. Spoštovani gospod Reberšek, izrekam vam opomin za to zadnjo pripombo, ki ste jo podali. Vas bom pa iskreno vprašala, ker je letelo seveda name, glede na otroke s posebnimi potrebami. Kaj dobrega ste pa vi storili za njih?

grdo zavaja, kajti pri vsakem poročilu pri vseh vladah zmeraj največ priporočil pač leti na Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. V vsaki vladi, tudi v vladi Janeza Janše. Tako. Hvala lepa. Sem povedala, da je – zdaj sicer ni bilo prav postopkovno vaše, ampak bom prav čisto sprejela zaradi tega, ker izvajanje gospoda Reberška je bilo nekorektno in nesramno do drugih. Izvolite, ja, postopkovno.

Naj omenim samo nadomestilo za izgubljeni dohodek, ker so starši vsa ta leta, preden smo mi prišli na oblast, prejemali 588 evrov na mesec, dokler nismo tega nadomestila dvignili vsaj na znesek minimalne plače. Če omenim brezplačno sobivanje. Do naše vlade so morali starši plačevati 20 evrov na dan za to, da so na stolu spali zraven otroka. Mi smo to področje uredili, starši ob svojem otroku bivajo brezplačno, poleg tega pa dobijo tudi bolniško

v PKP 7, kjer smo zagotovili, da se dodatek za nego poveča. Za več kot osem mesecev so dobivali starši povečani dodatek. Mnogo smo naredili. Zdaj, ko bi pa morali vi narediti

Hvala lepa za besedo. Preden uvodoma mogoče pojasnim te očitke, da največ priporočil Varuha leti na Ministrstvo za delo, samo toliko, če se že gremo EPP. Pravilno je, da se je dvignil nadomestilo za izgubljeni dohodek za starša, ki zapusti trg dela in skrbi za otroka, ki je hudo bolan ali ima pa druge motnje, na minimalno plačo. Ta vlada ga je dvignila na 1,2-kratnik minimalne plače. Tako da vsi se trudimo pomagati tem družinam in tem ljudem in mislim, da bi bilo fer pač povedati, da smo vsi na strani tega, da pomagamo šibkim. Kar sem hotel dejati je, in mislim, da se Varuh tega zaveda, da naše ministrstvo odpravlja družbene krivice, ki nastajajo. Naši uporabniki naših storitev, naši varovanci naših zavodov so tisti, ki so izkoriščani, bodisi delavci, prikrajšani, invalidi, marginalizirani, ranljivi, družbeno odrinjeni, marginalizirane družbene skupine, ki imajo vedno neenak dostop do storitev v družbi. In naše ministrstvo poskuša to odpravljati. Dejstvo je, da je v vseh prejšnjih vladah in tudi zdaj in verjetno bo tudi naprej tako, da bo največ priporočil Varuha letelo na Ministrstvo za delo, ker je Ministrstvo za delo tisto, ki v največji meri odpravlja družbene krivice. In ko, recimo, poskušamo odpraviti družbeno krivico, dejstvo, da so ljudje na minimalni plači, plačani premalo, takrat je NSi proti. Ne moremo pričakovati zniževanja davkov in hkrati pričakovati, da bo Ministrstvo za delo lahko odpravljalo družbene krivice. Če bomo davke zniževali, bo ministrstvo težko odpravljalo vse krivice, ki obstajajo v družbi. Mi z omejenimi sredstvi in z določanjem prioritet poskušamo in se še naprej trudimo vse krivice odpraviti in tudi priporočila Varuha v največji možni meri spoštovati. To bomo tudi v nadaljevanju počeli. Toliko za zdaj. Hvala. **PODPREDSEDNICA NATAŠA SUKIČ:** Najlepša hvala. Besedo ima poslanec Aleksander Prosen Kralj. Izvolite.

To bodo že nekje drugje uredili. Skratka, na Komisiji za peticije, človekove pravice in enake možnosti smo tudi pred kratkim, seveda tako kot vsako leto, tudi letos obravnavali poročilo Varuha človekovih pravic. Seveda moram izraziti, da me predvsem žalosti to, da ko ugotovim, kje smo danes kot družba in kako pomemben je še vedno ta organ, človekove pravice očitno še dandanes niso nekaj samoumevnega in se je potrebno očitno tudi na vsakodnevni ravni boriti zanje. Kot sem uvodoma dejal, mi je zelo žal, da se moramo soočati z obširnimi poročili, ampak se mi zdi tudi zelo pomembno, da nekatere napredke te vlade oziroma te koalicije tudi izpostavim oziroma jih tudi poudarim. Namreč, recimo, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti z vso resnostjo seveda obravnava vseh 20 priporočil, ki jih je nanje naslovil Varuh človekovih pravic. Ena ključnih prioritet ministrstva je izboljšanje pogojev dela v socialnem varstvu. V kontekstu plačilne reforme uvajajo reformo delovnih mest na centrih za socialno delo in krepijo zaposlovanje. Lani so dodali 113 novih zaposlitev, v letu 2024 pa načrtujejo še dodatnih 80. Za uporabnike pripravljajo tudi nove projekte, ki bodo izboljšali socialno vključenost in zaposlitvene možnosti ranljivih skupin. Letos bo objavljen razpis za večnamenske romske centre, nakar bodo vzpostavili deset centrov z namenom izboljšanja socialno-ekonomskega položaja romske skupnosti. To kar smo tudi že slišali danes kot očitek opozicije. Na področju invalidov so pripravili predlog zakona o osebni asistenci in predlog zakona o uporabi jezika gluhoslepih. Oba sta v postopku usklajevanja. V obravnavi pa je tudi novela zakona o invalidskih organizacijah, ki ureja financiranje nalog nacionalnega sveta invalidskih organizacij. Ena ključnih prioritet ostaja seveda boj proti nasilju, zato so letos sprejeli resolucijo o preprečevanju nasilja v družbi ter nad ženskami. Posebno skrb namenjajo starejšim, ki so vse pogosteje žrtve nasilja. Prizadevajo si tudi za odpravo prekarnosti. Z naštetimi ukrepi sledijo priporočilom Varuha, ki jih bodo poskušali še naprej v največji možni meri upoštevati in pa tudi realizirati. Če nadaljujem, recimo z Upravo Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij, ki so poudarili na dotičnem matičnem delovnem telesu, da zaporski sistem bremenita dva ključna izziva, in sicer huda kadrovska podhranjenost in prezasedenost. V letu 2023, na katerega se nanaša poročilo, je bilo v povprečju zaprtih tisoč 510 oseb, letos pa je ta številka narasla že preko tisoč Novela Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij, ki je bila nedavno sprejeta v Državnem zboru, bo učinke pokazala seveda skozi čas, drugi ukrepi pa bodo sledili. Napreduje tudi izgradnja novega zapora v Dobrunjah, ki bo razbremenila preobremenjeno infrastrukturo. Gremo naprej. Sistemska ureditev na področju gluhoslepih. Letos, leta 2023, so koalicijske stranke prepoznale problematiko, zato sta bila k Resoluciji o nacionalnem programu za kulturo 2024–2031 sprejeta dva amandmaja. V poglavju Razvoj in javna raba slovenskega jezika se za besedo »znakovni« doda besedo »jezik gluhoslepih«. V poglavju Kulturne raznolikosti in človekove pravice v smeri spodbujanja uporabe alternativnega besedila za grafične elemente, znanega kot alt opis ali alt atribut, za vse netekstovne vsebine. Kakor sem že prej omenil, je bila sprejeta pomembna resolucija o preprečevanju nasilja nad ženskami. Recimo, Ministrstvo za solidarno prihodnost Varuhova priporočila združuje v dva širša tematska sklopa. Prvi se nanaša na priporočila, vezana na oskrbo v skupnosti, drugi pa se veže na institucionalno varstvo oziroma na bolj kakovostno izvajanje tega varstva.

Glede oskrbovanih stanovanj so priporočila vezana predvsem na bolj jasno opredelitev področja ter opredelitev oskrbovalnih stanovanj, ker je področje trenutno precej nejasno urejeno. Ministrstvo je k temu vprašanju pristopilo na dveh različnih nivojih, s širšo raziskavo ter s spremembami zakonodaje. Tudi pomembno je to, da je Vlada letos sprejela Predlog zakona o ukrepih za optimizacijo določenih postopkov na upravnih enotah. Ta zakon je med drugim razbremenil bolj obremenjene upravne enote, saj odpravlja krajevno pristojnost pri izvajanju bivalnih in delovnih dovoljenj za tujce. Če mogoče še malo povzamem sistematično po točkah, kar se mi zdi zelo pomembno izpostaviti, delovanje sedanje vlade in te koalicije. Ena izmed ključnih prioritet je izboljšanje pogojev dela v socialnem varstvu. V tem kontekstu se krepi zaposlovanje. Z novelo Zakona o socialnem varstvu se je uvedlo kadrovsko štipendiranje za študente socialnega dela, s čimer zagotavljamo strokoven kader za centre. Za večjo socialno vključenost in dostop do pomoči za uporabnike se pripravljajo tudi novi projekti. V kontekstu plačilne reforme uvajajo reformo delovnih mest na centrih za socialno delo in krepijo zaposlovanje. Na področju invalidov je pripravljen predlog zakona o osebni asistenci in predlog zakona o uporabi jezika gluhoslepih. Poleg tega je v obravnavi novela Zakona o invalidskih organizacijah, ki ureja financiranje nalog Nacionalnega sveta invalidskih organizacij. Vlada je sprejela izhodišča za strategijo, ki bo naslovila navidezno samozaposlitev, agencijsko in platformno delo ter okrepila nadzorne institucije. Strategija je trenutno v usklajevanju na strokovni ravni. Iz MDDSZ pojasnjujejo, da bo v letošnjem letu objavljen razpis za večnamenske romske centre, kjer bomo vzpostavili deset centrov z namenom izboljšanja socialno-ekonomskega položaja romske skupnosti. Prav tako pripravljamo dva podukrepa v okviru evropske kohezijske politike za posodobitev posodobitev sistema socialnega varstva ter varstva otrok in družin, kar bo omogočilo dodatne zaposlitve. Iz Urada vlade za narodnosti poudarjajo, da vlagajo tudi v komunikacijo z lokalnimi skupnostmi, prav z vidika sprejetega nacionalnega programa ukrepov za Rome, da bi tudi lokalne skupnosti sprejele podobne akcijske načrte. Izpostavljen je bil tudi primer dobrega sodelovanja med resorji, ki so sprejeli Resolucijo o preprečevanju nasilja nad ženskami in v družini, za kar se tudi pripravlja akcijski načrt. Mislim, da Varuh človekovih pravic, njegovo delo nikakor ne sme biti nikoli spregledano. Še več, včasih si želimo, da bi Varuh opozarjal še na določenih Vseeno bi pa rad poudaril še nekaj stvari, ki jih je bilo zelo malo razbrati iz tokratnega poročila. Recimo, govorim o sovražnem govoru na spletnih platformah. Kolikor sem prebral, seveda Varuh človekovih pravic obsoja vsakršen sovražni govor, ampak čisto dobronamerno bi rad podal še nekaj stvari. Trenutno, v tem letu sem pogrešal, da se Varuh ni velikokrat oglašal, recimo v primeru največjega svetovnega dogodka, če govorimo o olimpijskih igrah, ko so politiki na spletnih mestih širili sovražni govor. Recimo, hujskali so k diskriminaciji in podpihovali so javnost – se pravi, tu sem pričakoval, da se bo Varuh človekovih pravic mogoče malo bolj odzval brez razumevanja strahu pred morebitno drugačnostjo dotične pozivali v razne mentalne zdravstvene ustanove in podobno. To se je vršilo na digitalnih omrežjih. Prosim, to jemljite kot pripombo za novo priporočilo, ker vem, da je danes točka priporočila iz leta 2023. Še enkrat, govorimo o vsebinah, ki bi lahko bile, ker iz poročila je mogoče zaznati, da Varuh človekovih pravic samo obsoja vsakršni sovražni govor, ni dovolj le en stavek, potreben je večji vložek na način konstantnega opozarjanja. Zavedati se je treba, da takšne akcije in manevri ljudi delijo, spodbujajo sovraštvo in vnašajo v družbo nemir. Spomnim na nedavne dogodke, recimo samo imenovanje organizacije Slovenske obrambne obrambne straže, ki se je znašala nad določenimi, ampak tudi ti določeni imajo človekove pravice. Naj spomnim, šlo je za izvajanje nasilnih dejanj. Takrat se je seveda odzvalo Ministrstvo za notranje zadeve. Če politika, predvsem naša, premore tudi del samokritičnosti, pričakujem tudi od Varuha človekovih pravic, da opozori tudi posamične politike, ki širijo sovražni govor, in tudi in kot takšna opozorila tudi vnese konec koncev v končno poročilo. Tukaj se nikakor ne smemo iti iger, iger politike, ne želimo se zameriti politikam in podobno, ampak vsakršno takšno dejanje je treba tudi ostro obsoditi. Tudi Varuh človekovih pravic se ni posebno odzval v tem primeru, recimo, vojne v Gazi. Rad bi spomnil, da je naloga in vloga Varuha človekovih pravic tudi ta, da opozarja na dogodke v svetu in kje se teptajo oziroma ne upoštevajo človekove pravice. To je potrebno poudarjati. Kar se pa je prvič zgodilo v tem hramu demokracije, se je zgodilo to, da je poleg priporočil Varuha človekovih pravic na matičnem delovnem telesu tudi opozicija vložila svoja priporočila v obliki amandmajev. Kaj takšnega si pa še tudi prejšnja predsednica ni privoščila. Danes na to sejo so pa ponovno prišli amandmaji, vsebinsko mogoče malo sfrizirani, ampak vseeno vložili ste jih. Ampak bi želel jasno poudariti, da bodo tudi tisti, ki spremljajo to sejo, razumeli, kaj je vaš namen. Vaš namen je seveda obremenjevanje ministrstev in onemogočanje resnega dela. Ta podoben manever ste že pokazali takrat z vašimi vloženimi 30 zakoni, ki ste jih vložili takoj ob nastopu novega sklica Državnega zbora. Gre za po domače rečeno nagajanje, gre za politični boj. In kaj naj rečem, drage državljanke in državljani? Takih poskusov smo v tem Državnem zboru že vajeni. Določenim strankam ne gre za skrb za ljudi, ampak zgolj želja po oblasti. Sredstev seveda ne izbirajo, pa tudi če morajo teptati človekove pravice. Pa niti ni ironično, saj tak modus smo že videli tudi v vaših praksah.

dobrih 14 dni bo minilo natanko 30 let od odmevne ustavne odločbe, ki jo povzemam s citatom: »Svobodni, od oblasti neodvisni tisk, pomaga vzpostavljati in oblikovati nepristransko informirano javnost, pogojuje njeno sposobnost nadzirati vse veje oblasti ter zagotavlja učinkovito delovanje politične opozicije vsakokratni oblasti.« Zdaj, spoštovani varuh človekovih pravic, tudi na vaši spletni strani imate zapisano, da je obveščanje javnosti temeljna človekova pravica. Tudi vi si jo prizadevate

Kar pa sam pogrešam v vašem poročilu na več kot 750 straneh, pa je zagotavljanje ustavne določbe, in to je 39. člen, Svoboda izražanja, ko govorimo o svobodi do obveščenosti, kaj se dogaja z našo državo, kaj se dogaja na političnem področju, in to nepristransko in karseda objektivno. In v vašem poročilu, spoštovani varuh človekovih pravic, nisem zaznal, da bi enkrat apelirali, da se ugotovi, ali je veljaven zakon o našem nacionalnem mediju ustavno skladen. In odločba, ki bo, kot sem dejal, kmalu stara 30 let, napoveduje prihodnost in pravi, da bo najbrž Zakon o RTV Slovenija, torej zakon, ki ga je sprejel po nujnem postopku leta 2022 ta državni zbor, ta vladna Golobova koalicija, protiustaven. In zanima me, spoštovani varuh človekovih pravic, zakaj se v svojem poročilu, ki navaja različne problematike, ki jih niso rešile ne ta vlada ne prejšnja vlada, ne predprejšnja vlada, kar lahko pozdravimo, hvala za vašo funkcijo, vendar vse te dileme, vprašanja, pobude se zrcalijo in se širijo prek medijev. Zato je nujno pomembno in je temeljna človekova pravica, vsaj po mojem mnenju, to, da imamo medij, ki ga seveda tudi obvezno vsi plačujemo, ki zagotavlja to objektivnost in to zrcaljenje tudi vaših pripomb, predlogov, priporočil Vladi in drugim institucijam v vaših letnih poročilih. Moje osebno stališče je, da podpiram vaše poročilo. Seveda bom podprl tudi amandmaje, ki smo jih pripravili v naši poslanski skupini, ki zrcalijo aktualno podobo naše države. Hkrati pa moram reči, da sem zelo razočaran, da imate v vašem poročilu napisano kratico RTV, kar pomeni Radiotelevizija Slovenija, ko pa človek gre prebirati 700 in več strani, hvala bogu, imamo tipko Ctrl F, da lahko hitreje najdemo to, pa niti enkrat ne omenjate, da je v letu 2023 prišlo do pobude pobudnikov za oceno ustavnosti, za oceno pravzaprav spoštovanja temeljnih človekovih pravic. In danes mineva že, spoštovani varuh človekovih pravic, 664. dan od neodločitve, ali je aktualen Zakon o RTV ustaven ali protiustaven. In še to, tudi sami omenjate, ne sicer v poročilu, ampak na srečanju z varuhinjo gledalčevih pravic sredi junija letošnjega leta, da se veliko ljudi obrača na vas, ker ne želijo več plačevati obveznega RTV prispevka. Nenazadnje bodo z januarjem vsi državljani plačevali 10 % podražitev tega obveznega RTV prispevka. Moram reči, da ste zaobjeli široko paleto aktualnih problemov, izzivov, vendar ključnega, ki bi pa hitreje tudi reševal te probleme, te izzive in tudi bil tista opozicija aktualni vladi, torej neformalna, ampak, bom rekel, medijska, tukaj pa ste žal, spoštovani varuh človekovih pravic, padli na izpitu. Jaz vam želim še veliko uspeha do zaključka vašega mandata in tudi v nadaljevanju veliko uspeha vam in vaši ekipi. Hvala. Hvala lepa. Naslednja je na vrsti poslanka Iva Dimic. Izvolite. **IVA DIMIC (PS NSi):** Hvala lepa, spoštovana podpredsednica! Spoštovani varuh, kolegice in kolegi! Vsako leto ob obravnavi poročila Varuha človekovih pravic grem najprej pogledati, ker imam že kar znatno, bom rekla, zgodovino, že kar nekaj teh se je nabralo v zadnjih desetih letih, grem pogledat, kaj se je spremenilo. In lahko rečem, da Varuh še vedno v ospredje postavlja problematiko duševnega zdravja otrok, pomanjkanje pedopsihiatrov. Seveda, po koronskem času je tega zagotovo še več, primanjkuje pedopsihiatrov, kliničnih psihologov in drugih strokovnjakov in mislim, da smo na tem področju kot družba, kot država prepočasni. Imamo zakon, ki je osnutek zakona, vsaj bil je predstavljen zakon o duševnem zdravju, na katerega pa čakamo praktično že kar nekaj let. In seveda bi bilo prav, da se vendarle včasih pa le z imenom in priimkom lahko reče, kdo je tisti, ki ni opravil svoje naloge, na katero Varuh v svojem poročilu opozarja. Varuh je lansko leto ugotovil 262 kršitev človekovih pravic in seveda med največjimi kršitelji je Ministrstvo za delo, ki ga vodi Luka Mesec. Če grem nazaj v nek drug čas, moram reči, da takrat je bilo največ pripomb, pokoronski čas, na Ministrstvu za izobraževanje glede izobraževanja na daljavo. To so bili takrat, se spomnim, največji poudarki. Pa vendarle še vseeno bi se rada dotaknila tudi Ministrstva za izobraževanje, čeprav področje, ki ga vodi minister Luka Mesec, pomembno področje in kar tam piše, lahko pogledate, da seveda marsikatera stvar je neuresničena že mogoče celo desetletje. je potrebno tudi na področju zagotavljanja enakih pravic, tako invalidom kot otrokom s posebnimi potrebami gledati z občutkom in seveda zadeve udejanjiti. Pa lahko rečem, prej sem slišala predsednico parlamenta, ki je rekla, kaj je Nova Slovenija konkretno naredila. Lahko rečem, da sem sama ponosna, ker je bilo v velikih, v številnih priporočilih Varuha, da se uredijo zadeve, kar se tiče osebne asistence za invalide, in na to sem ponosna. Sama sem takrat peljala ta zakon v Državnem zboru in lahko rečem, da sem kot članica Nove Slovenije močno ponosna na to, da smo uredili osebno asistenco za invalide. Pa še nekaj, tudi dolgotrajno oskrbo bi uredili, če je ne bi koalicija z referendumom za eno leto seveda zablokirala in jo potem tudi naredila tako, da se je praktično skorajda ne da izvajati, vsaj tako poročajo socialni zavodi. Dotaknila bi se pa šolstva. Mogoče v šolstvu zaobsežena romska problematika, ki je seveda problematika tudi že več desetletij. Ne vidim tukaj, sicer Varuh pravi, da je potrebno obveznosti države do romske skupnosti pojačati, mislim pa, da je seveda potrebno tudi obveznosti Romov pojačati, kar se tiče, da je potrebno seveda uravnotežiti obe strani, in seveda na nek način zavezati tudi Rome, da bodo spoštovali to, kar daje država kot osnovo, se pravi tudi obiskovanje osnovne šole. Mislim, da Varuh ocenjuje v svojem poročilu, da so učni načrti za osnovne in srednje šole preobsežni in od učencev in dijakov zahtevajo preveč fotografskega učenja podrobnosti in takih vsebin, morajo se naučiti na pamet, ki jih praktično z enim klikom v sodobni družbi, v digitalni družbi lahko dobiš praktično v minuti. Mislim, da je res potreben razmislek o krčenju učnih načrtov. Če se v preteklosti to ni dalo zato, ker je roko čez to držal Zavod to držal Zavod za šolstvo, mislim, da imamo zdaj nekdanjega direktorja Zavoda za šolstvo v vlogi ministra, pa vendarle seveda upamo, da se bo to naredilo. Pomenljivo mi je bilo, kar je Varuh zapisal, da je potreben dialog s fakultetami, ki izobražujejo učitelje, da bi te usposobile za ta znanja. Res je, trenutno v Sloveniji primanjkuje, mislim da, okrog 4 tisoč učiteljev. Bojim se, da bo čez

izobraževanja, ker že zdaj seveda Varuh opozarja, da je potrebno učitelje izobraževati in usposobiti za znanja, ki jih otroci potrebujejo. Prvo kot prvo pa mislim, da je potrebno otrokom zagotoviti varno in spodbudno učno okolje, šolsko okolje, kar je praktično pod vprašajem v trenutnih razmerah, ki so na področju šolstva. In res je, Varuh na področju pravosodja in notranjih zadev tudi tudi tokrat ugotovi, da ostaja ena izmed glavnih težav na področju izvrševanja, da še vedno ni prišlo do priprave zakona, ki bi celovito uredil obravnavanje mladoletnih storilcev kaznivih dejanj. To je seveda področje, ki ga potrebuje tako področje izobraževanja kot seveda tudi pravosodje, če želimo zagotoviti, da bodo naše šole varne in seveda dajale spodbudo in enake možnosti vsem otrokom, ne samo tistim, ki imajo mogoče bolj pogumne starše ali pa so zaradi tega tudi sami bolj pogumni, da lahko izvajajo neko prikrito nasilje nad svojimi sošolci. Kar me je zaskrbelo, je seveda to, da so naši zapori prepolni. Tudi to, Varuh ugotavlja, da je ena glavnih težav na področju izvrševanja kazenskih sankcij prezasedenost zavodov za prestajanje kazni zapora. To je težava. Ne vem, če se uspešno s tem spopadamo. Pred kratkim smo imeli spremembo Kazenskega zakonika, kjer seveda daje neke odpustke nekomu ali se celo postaviš v čakalno vrsto za zapore, da boš lahko odslužil svojo naloženo Mislim, da to ni prava politika, da to ni pravo sporočilo tistim, ki [so storili] kazniva dejanja predvsem na področju tihotapljenja migrantov in seveda z belim blagom, enostavno se jim dopušča, da na svobodi čakajo, kdaj bodo prišli do prestajanja zaporne kazni. Kar je tudi zaskrbljujoče na notranjih zadevah, je, da so bili zavodi zaradi prezasedenosti in pomanjkanja pravosodnih policistov primorani v letu 2023 odpovedati spremstva na sodišča in zdravstvene zavode zunaj zavoda v kar tisoč 416 primerih. Mislim, da je kadrovska podhranjenost na tem področju, predvsem na področju pravosodnih policistov, problematična. Neki gospod mi je že kakšen teden nazaj rekel, verjetno bodo zdaj to vlogo pravosodnih policistov kar migranti prevzeli, zato ker je teh največ in bodo pripravljeni, da bodo sami sebe ščitili. Glede sami sebe ščitili. Glede na poročilo Varuha človekovih pravic za leto 2023 pričakujemo kakšne bolj konkretne in ambiciozne tudi zakonske predloge, da se določene zadeve pa vendarle mogoče po nekaj letih spravijo ven iz priporočil. Ta priporočila mislim, da so vsem nam nek težek kamen, ki nam leži, česa še nismo naredili, in prav je, da tudi koalicija vzame v roke to poročilo in da pospešeno začne reševati težave, ki jih imajo državljani in državljanke, ki se obračajo na Varuha zaradi neukrepanja, zaradi občutka, da se jim je zgodila krivica, da se jim človekove pravice kršene. Hvala.

Najlepša hvala. Če dovolite, bi se z Ministrstva za solidarno prihodnost v tem odgovoru osredotočil na vprašanje deinstitucionalizacije, ki je velikokrat omenjeno v poročilu Varuha, in konec koncev je bilo tudi velikokrat omenjeno v naši razpravi in je morda nekaj, kar je treba tudi v okviru širše politične in družbene razprave čim večkrat omenjati. Namreč, v Sloveniji je pravzaprav že od leta 2008 v veljavi Konvencija o pravicah invalidov oziroma o pravicah oseb z oviranostjo. Kot osebe z oviranostjo so tukaj opredeljene osebe z dolgotrajnimi intelektualnimi, duševnimi, telesnimi ali senzoričnimi okvarami. okvarami. Konvencija o pravicah invalidov potem zelo pomembo, kar se deinstitucionalizacije tiče, v svojem 19. členu eksplicitno omenja pravico do samostojnega življenja in vključenosti v skupnost. To pomeni, te osebe imajo tako kot vse ostale osebe možnost, to je njihova pravica, izbrati stalno prebivališče, se odločiti, s kom, kje in kako bodo živele, in jim ni treba bivati v posebnem okolju. To ta konvencija določa in tako naprej. Skratka da imajo polno pravico življenja v skupnosti in da jim država to mora omogočiti. To je pač eden izmed dolgov, na katere Varuh tudi v svojem poročilu opozarja. Na našem ministrstvu smo na nek način podedovali dva pomembna procesa deinstitucionalizacije dveh zavodov, zavoda Črna in zavoda na Krasu, ki se, tudi drugi, zavod na Krasu, letos zaključuje uspešno in seveda tudi srečuje z določenimi ovirami, predvsem glede sprejetja v skupnosti. Tukaj smo tudi, bi rekel, zelo aktivni na našem ministrstvu pri vzpostavljanju dialoga z lokalno skupnostjo, da bi do da bi do te sprejetosti prišlo. Na drugi strani, kot je bilo že večkrat rečeno, na ravni sistemskih ureditev je ministrstvo sprejelo, minister sprejel strategijo o deinstitucionalizaciji do leta 2030, strategijo, ki pravzaprav določa ravno to, kar sem prej na začetku prebral v skladu s konvencijo. Torej, vsem osebam z oviranostmi, duševnimi, telesnimi tudi duševno intelektualnimi, je treba omogočiti pravico do izbire svojega kraja bivanja, svojega načina bivanja in možnost vključitve v skupnost. Sprejetju te strategije bo sledil akcijski načrt in tudi še nekateri drugi institucionalni koraki, ki so že v teku. Med njimi je v tem smislu v tem trenutku verjetno najpomembnejša ustanovitev centra za usmerjanje deinstitucionalizacije na Inštitutu Republike Slovenije za socialno varstvo. Ta center bo v prihodnjih letih, se pravi od letos pa do oktobra 2028 vodil, usmerjal in pomagal zavodom, ki se bodo v te nujne procese deinstitucionalizacije podali in bodo seveda pri tem suportirani. še eno drugo pomembno priporočilo, ki ga tukaj v zvezi z deinstitucionalizacijo omenja Varuh, to pomeni glede problematike varovanih oddelkov na socialnovarstvenih zavodih, ali pa če tako rečemo, tistih najbolj zahtevnih uporabnikov varovanih oddelkov. Tukaj je Ministrstvo za solidarno prihodnost dobilo s strani Vlade nalogo, da koordinira da koordinira in pripravi zakonske podlage za vzpostavitev specializirane enote za obravnavo oseb z najtežjimi oblikami motenj v duševnem zdravju. Tako je

deinstitucionalizacijo. To pomeni, tudi za osebe z najtežjimi oblikami motenj v duševnem zdravju morajo biti omogočeni s temi novimi zakonskimi rešitvami

Spoštovani vsi! Pojasnjujem spoštovani poslanki glede pomanjkanja kliničnih psihologov in pedopsihiatrov ter glede hitre in kakovostne zdravstvene oskrbe otrok in mladostnikov z motnjami v duševnem zdravju. Centre za duševno zdravje se je začelo ustanavljati v letu 2019, trenutno je vzpostavljenih 17 centrov za duševno zdravje odraslih in 22 centrov za duševno zdravje otrok in mladostnikov. Ovira pri vzpostavitvi celotne mreže 28 centrov za duševno zdravje pa je predvsem pomanjkanje ustrezno usposobljenega kadra. Zato je Ministrstvo za zdravje zagotovilo sredstva za financiranje specializacij iz klinične psihologije. Prav tako se je povečalo število specializacij za pedopsihiatrijo, zagotovljena so bila tudi sredstva za širitev mreže centrov za duševno zdravje ter širitev zmogljivosti za pedopsihiatrijo. Hvala.

Potem pa izvolite repliko, preden dam naprej besedo. **IVA DIMIC (PS NSi):** Hvala lepa. Hvala lepa vam, spoštovani predstavnik Ministrstva za zdravje. Vem, da so bila dodatna sredstva za zagotavljanje specializacij kliničnih psihologov in pedopsihiatrov, pedopsihiatrov, to še iz časa, ko je potekala korona. Ampak kljub vsemu mislim, da imamo mogoče premalo napora vloženega. Leto pa pol je čakalna doba, da pride en otrok, 15 let star, do kliničnega psihologa. V tem V tem času niti ne veš kot starš ali pa kot družba, s čim mu pomagati. Samo to sem želela, da je to resen problem, leto pa pol čakalna doba tudi v teh centrih za krepitev zdravja. Hvala lepa. Samo to sem želela dodati.

Hvala lepa za besedo, predsedujoča. Poslanka Dimic je izpostavila nekaj vsebin, ki se nanašajo na področje Ministrstva za pravosodje, in sicer najprej, da je nujno pripraviti zakon o mladoletnih storilcih kaznivih dejanj. Kot že nekajkrat povedano, na tem področju intenzivno delamo in se pripravlja nov zakon o obravnavi mladoletnih storilcev kaznivih dejanj na podlagi priporočil, ki jih je podal Svet Evrope. Druga stvar pa je novela Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij, torej ne novela KZ, Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij. splošno so bile povzete te rešitve zakona, ki pa so bile že v samem zakonodajnem postopku podrobno predstavljene in so bile tudi strokovno utemeljene. Naj tukaj ponovno poudarim, da gre za začasne rešitve. Vse te rešitve so bile nekako že v obdobju covida v praksi izvajane in ni bilo nekih kršitev. Prav tako je Vlada v odloku, ki je bil sprejet, predlagala ostali dve, ni pa predlagala začasnega ukrepa odloga nastopa izvršitve kazni. Vsi ukrepi se bodo redno tedensko preverjali in generalni direktor URSIKS bo o njih tudi obveščal Vlado.

Pozdravljam poročilo Varuha, je zelo kompleksno in se kot vsako leto nanaša na vsa področja družbenega življenja in opozarja na zadeve, ki očitno še niso vse v redu. Gre za nujno branje vseh deležnikov v procesu odločanja, tako politikov kot tudi uradnikov, tudi na tistih področjih, ki se jih poročilo neposredno ne dotika, ampak na ta način – saj poročilo lahko deluje tudi preventivno – da se pazi na določene stvari, ki bi se lahko zgodile, da se ne zgodijo. Človekove pravice so neodtujljive, so dejstvo, hvala. da tudi Varuh ugotavlja, da je na tem področju viden občuten napredek v zadnjih dveh letih, kar je razvidno tudi iz dinamike izpolnjevanja njegovih priporočil. Če pogledamo ravnanja prejšnje in zdajšnje vlade, pa je ta napredek na področju varovanja človekovih pravic viden tudi s precejšnje distance, tudi iz vesolja. Da smo malo optimistični: Slovenija sodi med države z najmanjšimi stopnjami neenakosti prebivalstva na svetu, tudi koeficient sreče prebivalcev, to smo pravkar brali iz poročila Eurostata, nas uvršča na drugo mesto seznama najsrečnejših držav v Evropski uniji, pred nami je samo Finska s koeficientom 7,8, mi imamo koeficient 7,7, pa še tri druge države. Če to primerjamo z letom 2022, ko smo bili na osmem mestu s koeficientom 7,5, je to bistven napredek. No pa naj še povem, povprečje EU je 7,3. To pove svoje, vendar je jasno, da z vsem ne moremo biti zadovoljni. Vsi se zavedamo, da imamo pri zaščiti najranljivejših skupin še precejšnje rezerve, invalidi, bolniki, otroci, starejši. In na vse to opozarja tudi poročilo Varuha. Veliko je bilo narejenega na področju zdravstva, veliko bo narejenega na področju pokojnin, pa še na ostalih področjih, tudi na dolgotrajni oskrbi, vendar z vsem ne moremo biti zadovoljni. Ampak trend napredka je v teku. Iz poročila in poročanja Varuha se mi zdi eno izmed najbolj zaskrbljujočih dejstev, da določena poročila niso upoštevana leta pa tudi desetletja, torej, vlade se menjajo, uradniki se menjajo, priporočila pa ostajajo nerealizirana. To sem že na odboru pa še enkrat predlagam, da bi se mogoče v priporočilih v naslednjih letih te zadeve posebej izpostavile, tako da bi bilo že na prvi pogled vidno, katera so ta priporočila, ki se ne izvajajo skozi vrsto let. Tudi tukaj je opažen pri dolgoletnih, sploh na področju izvrševanja ustavnih določb, določen napredek, vendar je tukaj treba postopati še naprej s podobnim trendom. Tudi pri prepoznavanju vloge Varuha so še precejšnje rezerve. Komunikacija z državljani bi lahko bila aktivnejša, čeprav je opazen bistven napredek pri komunikaciji Varuha, kot je bila pred letom 2022 pa zdaj, vendar ta napredek mora iti še naprej. Žal pa so se z amandmaji, ki jih je vložila Poslanska skupina SDS k priporočilu Varuha, prikradle politične zahteve, k priporočilu niti slučajno ne sodijo. Takšno prakso, torej novo prakso, da zdaj se to še ni dogajalo, je treba vsekakor zavrniti. Zakaj? Med drugim tudi zato, ker se na ta način dejansko zamegljujejo ostala konkretna in ciljana priporočila Varuha. Skozi nadaljevanje takih praks bi lahko v bistvu Varuh izgubil svojo vlogo. Ker Varuh je namreč institucija, ki mora na delovanje politike gledati z distanco, in to kritično distanco. To je pravzaprav glavni postulat njegove avtoritete vizavi politiki.

Podpredsednica, hvala za besedo. Veliko smo že danes v tej dvorani poslušali okrog problemov, ki se pojavljajo, ampak a veste, kaj je najbolj žalostno? Najbolj žalostno je, da je največ kršitev ugotovljenih ravno s področja sociale. In zakaj je to žalostno? Ker si je ta koalicija kot fokus svojega delovanja dala tudi v predvolilnih nastopih delovanje pravne države, ki naj bi bilo pod prejšnjo vlado porušeno. Pa se v dveh letih nič ne spremeni. Ministrstvo za delo ima kar 37 priporočil, od katerih je realiziranih le Potem pa sledijo ministrstvo za zdravje, pravosodje in solidarno prihodnost. Z izjemo pravosodja so to vse ministrstva, ki se ukvarjajo s socialo. Je bilo že poudarjeno, pa bom še sam malo povedal, in sicer, iz poročila sledi tudi, da je zelo problematično področje osebne asistence kot eno izmed tistih, ki je bilo med bolj izpostavljenimi in kjer se ljudem niža standard pomoči, ki jo potrebujejo, prav tako pa se jim jemlje že pridobljene pravice. Kolikor mi je znano, se je zakon že pripravil, bil v javni obravnavi že pred več kot enim letom. V naši poslanski skupini smo na to temo junija letos sklicali izredno sejo pristojnega odbora, pa zakona še do danes ni v parlamentu. Dobivamo pa s strani Vlade odgovore: ja, se dela, to nam je prioriteta. Eno leto nazaj je potekala javna obravnava tega zakona, zakona pa še do danes ni v parlamentu. Iz priporočil bi pa omenil, kakor je že kolegica Helbl omenila, in sicer četrto priporočilo, glede dolgotrajnih postopkov pri družinskih sodnih postopkih. To je resničen problem. Sam imam nekaj kolegov, ki so v takih postopkih, in to so težke izkušnje, predvsem za nas kot moške. Meni je všeč, da je o tem prej govorila se je za moški spol postavila z vidika drugega spola, se pravi ženskega, oba sta seveda enakovredna, ampak v teh primerih resnično prihaja do lažnih prijav o nasilništvu. In potem sledijo takoj prepoved približevanja in podobne zadeve in dokler sodni postopek ni rešen, oče izgubi stik z otroki, ki med tem odrastejo za dve ali pa tri leta. Hkrati pa tudi peto priporočilo mislim, da je zelo pomembno, in sicer da Državni zbor Republike Slovenije priporoča Varuhu človekovih pravic, da v zvezi s problematiko domnevno ukradenih otrok pripravi posebno priporočilo. Kdor je gledal seje te preiskovalne komisije v parlamentu, mislim, da smo lahko resnično zgroženi, kaj se je dogajalo v porodnišnicah, naj bodo otroci umrli ali so bili domnevno ukradeni, tega ne vemo. Mislim, da se je Varuh s tem že ukvarjal, zdaj se ukvarja še preiskovalna komisija. Mislim, da bi bilo res dobro, da bi

Hvala, predsedujoča. Spoštovani Varuh človekovih pravic s sodelavci, kolegice in kolegi! Žalosti me, da tudi točko, kot je poročilo Varuha človekovih pravic, uporabljamo za neko medsebojno politično obračunavanje, češ kdo je kaj naredil, kdo česa ni naredil in podobne. Izgleda, da mimo tega v tem parlamentu pač ne moremo, žalosti me pa, da to počnemo na področju varovanja človekovih pravic. Človekove pravice niso ne leve ne desne, so naša skupna skrb, da bodo na čim višjem nivoju. Politična realnost je pa to, kar poslušamo zdajle v teh razpravah. Kaj smo vsi naredili, leve, desne, vse vlade v preteklosti? Smo, seveda smo nekaj naredili, vsaka vlada je sigurno nekaj, ampak skupno zrcalo je pa to, da imamo ducate neuresničenih odločb Ustavnega sodišča, v tem času, odkar so te odločbe, so se izmenjale vse vlade, leve, desne, sredinske in ne vem, kakorkoli jih boste že imenovali. Tako da dajmo malo več razuma pa fokusiranja na temo, to pa je poročilo Varuha človekovih pravic v Sloveniji. seveda povzema ključna vprašanja in probleme državljank in državljanov, ki so se v lanskem letu obrnili na Varuha človekovih pravic. To To poročilo, jaz ga spremljam že kar nekaj let, že v prejšnjem mandatu, in moram reči, da je tako kot že vrsto zadnjih let obširno, pregledno, strukturirano, predvsem pa zaskrbljujoče, to je tisto, kar bi letelo na naše delo. In če k temu vsemu skupaj dodam še eno politično korektno sporočilo, ki se mi zdi pa, da je zavito v tem poročilu Varuha človekovih pravic in je namenjeno predvsem nam, izvoljenim predstavnikom ljudstva, je pa to, da imamo še, kot sem rekel, lepo zapakirano sporočilo, da imamo še veliko prostora za napredek na vseh področjih uresničevanja človekovih pravic. Sem si sposodil citat iz tega poročila.

vijejo ta moment po svetu in so živi dokaz, da je varovanje človekovih pravic ena izmed naših osnovnih nalog in področje, kjer se delo nikoli ne bo končalo.

na področju zdravstvenega sistema, dostopnost javnih prostorov za invalide in nenazadnje tisto, kar sem že tudi omenil, skoraj nesprejemljivo, uresničevanja odločb Ustavnega sodišča.

govori pa opozarja na to, spet govorim, spoštovane kolegice in kolegi, na uspešnost vseh dosedanjih vlad, da je neuspešno reševanje nakopičenih težav v zdravstvu, ki so ena glavnih težav, eden glavnih problemov v tej državi, ki povzročajo predvsem ranljivim skupinam velike težave. Okrog težav v zdravstvu mislim, da ni treba kaj posebej filozofirati. Vsaka vlada, ki se je lotila tega sistema – so interesi, ki obvladujejo zdravstvo, teh je pa kar, toliko milijard, kolikor je denarja, se mi zdi, da je tudi interesov v tem našem zdravstvu. V zadnjih letih se mi zdi, da ni več v ospredju človek oziroma pacient, je v ospredju predvsem hrepenenje po čim več denarja, pa naj gre za stanovske organizacije, zdravniške sindikate, v končni fazi, ki jih briga samo svoj status, ostalo osebje jih ne zanima. Skratka, vse to kaže, da je potrebno narediti nekaj korenitih rezov v tem zdravstvu. Predvsem omejiti interese. Ko pridemo do tega, neki poskusi te vlade so na tem področju, pa vidite, so pa reakcije, ki jih imamo, vsi, ki delujejo v tem zdravstvu, so proti vsakršnim spremembam, status, kakršen je, pa ni dober. Odpira se nam pa zdaj cel sistem, ki nam dokazuje, da vse, kar smo pripravili kot potencialne rešitve, ki bi pripomogle k zniževanju vrst, večji učinkovitosti v zdravstvu, naleti na močan odpor lobijev, ki delujejo v zdravstvu.

narediti, kaj so moje naloge, in nenazadnje je to osnovna stvar, ki jo moramo urediti tudi v zdravstvu. Tisto, kar bi rad še omenil pri zdravstvu pa je tudi omenjeno v samem priporočilu pa se mi zdi, da predstavlja velik problem predvsem za starejšo populacijo, je digitalizacija v zdravstvu. Mi smo tudi v skrbi zaradi pomanjkanja kadrov vse, kar je možno, digitalizirali. Ti danes ne moreš več

prek 600 tisoč, se pravi velik del naše slovenske populacije, ki se veča, ker, hvala bogu, živimo dlje časa. Ampak od teh 600 tisoč jih, mislim, da sem zadnje podatke videl, okrog, ne vem, 260 tisoč, 270 tisoč živi pod pragom revščine. Mi smo iz stabilnega sistema, kar je bil ta zdravstveni zakon, dokler nismo leta 1996 šli na roko gospodarstvom, in smo, mislim, da edina država v svetu, kjer gospodarstvo plačuje polovico manj prispevka, kot ga plačujemo državljanke in državljani. Od takrat imamo težave v zdravstveni blagajni. Nimamo pa težave, ker v končni fazi upokojencem ni treba skrbeti, ker imamo z zakonom pokrito, da primanjkljaj seveda pokrijemo iz državnega proračuna. Ampak vse reforme, ki so bile izvedene od tega leta naprej, so bile reforme, ki niso imele v ospredju tistega, kar vi navajate, v prvi vrsti človeka, se pravi upokojenca, mu bo ta ZPIZ zagotavljal dostojno pokojnino, dostojno življenje. Mi smo del reforme, kjer smo reševali zdravstveni sistem, blagajno.

v okviru teh tako imenovanih reform, so imele v prvi vrsti funkcioniranje, finančno stabilnost ZPIZ, ne pa človeka, ne pa uporabnikov. smo se vse vlade, spoštovane kolegice in kolegi, zvrstile in smo to tudi dopuščali. Dokaz za to pa je, da imamo danes starše, ki se težko preživljajo, in to nam seveda ni v ponos.

spravilo zadevo z mrtve točke, da se dogovorimo, kje so razlogi, zakaj se te ustavne odločbe ne uresničijo. Nenazadnje je tudi predlog okrog neke koordinacije med ministrstvi, ker se tudi kar lepo število teh nerešenih zadev ponavlja iz leta v leto.

Ne morem verjeti, v lanskem letu smo začeli z obravnavami, mislim, da na področju v glavnem okrog invalidskih pravic, leta 2010 je bil v tem parlamentu sprejet zakon, kako bomo v 15 letih, dolgo obdobje, ker so se zavedali, da so zadaj finančna sredstva, da bomo od 2010 do 2025 uredili dostopnost javnih storitev za invalide. Kaj smo po 14 ali 13 letih ugotovili? Da smo naredili bore malo.

Da ne omenim dejstva, da smo v tem obdobju pa sprivatizirali kompletni javni prevoz in ga danes obvladujeta dva tujca, dve veliki tuji multinacionalki, do katerih še tega zahtevka nismo dali, da morata imeti avtomobile oziroma da je zakonska zahteva, da imata avtobuse prirejene, da bodo tudi invalidom dostopni.

Tangira več ministrstev. Jaz sem dal poslansko vprašanje na vsa ta ministrstva, ki jih to zadeva, ali se čutijo odgovorne, kaj so na tem naredili, zakaj niso naredili in ali je kdo odgovarjal.

Pozdravljam tudi tisto, kar ste počeli v lanskem letu, dostopnost vaše pisarne, ti terenski obiski. Skratka, zdi se mi, da ste marsikaj dobrega naredili. Seveda, ali pa to politiki paše, ker ste pa v končni fazi tisti, ki nam nastavlja ogledalo, to pa včasih komu seveda tudi ni po godu. hvala lepa za vse delo. Glede na to, da ste eden izmed številnih kandidatov, me tudi zanima, kako bomo tale gordijski vozel razrešili. Ob tem, kakršen je potreben kvorum za izvolitve, vam pa seveda želim tudi pri teh postopkih veliko uspeha. Hvala lepa.

vsako od teh poročil je gotovo vsebovalo veliko različnih priporočil. Zato bi zdaj najprej rada rekla hvala vsem varuhom, ki so do zdaj opozarjali politiko na tiste težave, bi jih morala, ne glede na to, katere barve politika je, jemati resno. Bojim se, da do zdaj to ni bilo tako, s tem da sem prepričana, da je vsak varuh po svojih močeh dobro zastavil delo. Morda so bili načini dela različni. Sedanjega bi rada pohvalila s tem, da je šel na teren, tam poslušal ljudi in jih tudi slišal. In to, kar je slišal, tudi v to poročilo zapisal. Upam, da bo politika enkrat vendarle rekla, zakaj pravzaprav imamo ta tako zelo pomemben institut. Zato, da ga tudi upoštevamo. Ne samo, da preberemo njegovo poročilo, se z njim strinjamo, potem pa do naslednjega leta pozabimo, kaj je pisalo v tem priporočilu. Ker vsa priporočila so, prepričana sem, vzeta resno in temeljijo na resnih ugotovitvah. Morda bi najprej opozorila na eno, ki se mi zdi zelo sistematično in zanj ni potrebno spreminjati prav nobenega zakona. Treba je pa izkazati malo več dobre volje in predvsem kompetence vodenja. Zelo dobro sem slišala stavek gospoda Svetine, ko je rekel, da zaznavajo veliko neodzivnost organov, tako državnih kot tudi nekaterih na lokalni ravni. Temu bi se reklo drugače po slovensko, da so uradniki na posameznih ministrstvih dali težave, pobude v predal in čakajo. Za to ni nobenega opravičila. Zelo zanimivo bi bilo slišati, ali bodo ministri šli pogledat, kdo so bili uradniki, ki se niso odzvali. Saj se ni treba takoj odzvati s predlogom novega sistemskega zakona, to je težko delo, lahko pa se odzovemo vsaj s pismom: hvala za vaše pripombe, jih bomo skušali upoštevati. Upam, da se odzivajo kar tako. Mislim, da imamo na tem področju še veliko narediti. To je tisti prvi znak, ko bomo vsi pokazali, da jemljemo resno ta institut. Drugo, zdaj pa čisto vsebinsko. Gotovo, da so se razmere v državi skozi teh 30 let spreminjale in so enkrat te, drugič druge težave bolj na vidiku oziroma pestijo ljudi. Jaz bom pač izpostavila dve. Gotovo je to zdravstveni sistem. S tem ne obsojam te vlade, jo pa zelo jasno in glasno pozivam, da mora nekaj narediti. Zdravstveni sistem in njegove težave se vlečejo že skozi leta, toda nobenega opravičila ni, da jih ne bi začeli reševati tako, da bi se zmanjševale. Mislim, da se povečujejo. Ne samo to, kar vidimo v medijih, pomembno je to, kar slišimo, ko se pogovarjamo z ljudmi. Človek, ko je bolan, je najbolj občutljiv in takrat rabi podporo države, tiste države, v kateri plačuje davke in prispevke. Toda ta država mu v tem trenutku ne nudi najbolj osnovnega, to je zdravje. Upam si trditi, da lahko samo od zdravega človeka pričakujemo, da bo odpravljal tudi druge težave in da bo delal tako, kot je prav, da se dela, ne glede na to, kje je zaposlen, ali v državni upravi in pričakujemo od njega večjo odzivnost ali v podjetju, kjer se pričakuje od njega večjo učinkovitost in delavnost. Zdravje je temelj, da sploh družba obstaja, ne samo, da je tudi naša osebna vrednota. Zato hvala Varuhu, da je opozoril na te težave, in ni več izgovora, da ne bi začeli reševati. Ne rešiti, da bomo rešili, bomo rabili dolgo časa, reševati pa moramo začeti zdaj. To pa čakamo od te vlade, ker v tem trenutku ni druge vlade kot ta. ta. Naslednje, na kar bom opozorila, je seveda pravica do šolanja otrok in pravica, da se otroci na socialno občutljivih področjih, družinah izvijejo iz revščine in kriminala. Seveda vsi veste, da govorim o Dolenjski in da govorim tudi o romskih otrocih. Rekla bom hvala Varuhu. Napisal je v svoje poročilo, da je bil večkrat na terenu. Morda ima občutek, da ni bil uspešen, jaz pa mislim, da je bil uspešen v tistem delu, ko je vsem nastavil ogledalo. Upam si trditi, da bi tudi napisal kakšen predlog zakona, če bi bilo to njegovo delo, pa ni. Zato pa so prebivalci, opogumljeni tudi s podporo Varuha, napisali predloge zakonov, kako bi rešili te težave. Varuh v svojem poročilu ugotavlja, da je že pred 10 leti opozarjal na to isto problematiko, pa se ni zgodilo nič. Morda je bila ustanovljena kakšna delovna skupina in tudi zdaj je – ne, delovne skupine ne bodo rešile težav in ne bodo odgovorile na vaša priporočila, gospod varuh. Zato mislim, da je po 10 letih čas, da od govorjenja in delovnih skupin preidemo k dejanjem, in zato izkoriščam tudi to priložnost danes, ko je na to opozoril tudi Varuh, da Vlada naredi zelo konkretne korake, beri spremembe zakonodaje, da bi otroke, ki ne hodijo v šolo, spravili v šole, da bi jim s tem zagotovili nadaljnje delo, preživetje in da bi se umaknili iz kriminala. Nekje sem prebrala, da so pred 20 leti ugotavljali, da obstajajo v tem delu Slovenije zelo podobne težave. To ni bilo poročilo Varuha, ampak enega od novinarjev, ki se je pred 20 leti ukvarjal s tem. Če bi takrat poslušali ljudi, bi danes, upam si trditi, imeli že eno generacijo otrok, ki bi končala osnovno šolo in bi bila že zaposlena. Kajti nezaposlenost vodi v revščino in v kriminal. Spoštovani gospod varuh, želim vam vse dobro na nadaljnji poti, ne glede na to, kakšna bo. Politiki pa želim, da ko bo izbirala novega varuha, naj ima v mislih samo eno – da bomo morali tega novega varuha jemati resno, ker drugače je vseeno, kdo sedi na tem mestu. Pa seveda ni vseeno. Zelo zelo pomembno je, kakšna osebnost je ta varuh, da ima hrbtenico in da si upa vsaki politični opciji nastaviti ogledalo. Torej, kdorkoli bo bodoči varuh, mu želim veliko odločnosti in veliko poguma. Naj se spravi delat konkretno in naj bo pri tem neizprosen, kajti samo tako bomo skupaj premaknili situacijo naprej. Kajti ne pozabimo, nobena velika in lepa beseda ne šteje, če ljudem, ki so na robu, če ljudem, ki so v stiski, če najbolj ranljivim ne ponudimo konkretnih rešitev. Tega zadnjega si najbolj želim na osnovi tega poročila in na osnovi še naslednjih poročil, ki jih bo Državni zbor obravnaval v naslednjih letih. Najlepša hvala. Hvala vam.